Kolegice i kolege, nastavljamo s radom. Raspravit ćemo - Konačni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova u Europski Parlament iz Republike Hrvatske, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 629 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja zakon primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministar uprave, Arsen Bauk. malim izmjenama zakona želimo napraviti tri stvari. Prvo je da se definira način koji se tiče imuniteta zastupnika u Europskom parlamentu, a drugi je da se određenom racionalizacijom broja članova izbornih tijela malo i smanji trošak izbora, konkretno da se pokuša u okviru već važeće odredbe o mogućnosti spajanja više općina i gradova na jedno biračko mjesto, da se, na jedno izborno i drugo je da se smanjenjem broja članova biračkih odbora, obzirom na stav Državnog izbornog povjerenstva da su prošli izbori pokazali, a moguće i s manjim brojem članova biračkih odbora, biračkih odbora, obzirom da se radi samo o jednoj listi, provesti izbore, da i to pokušamo dakle napraviti. Prijedlog je da idemo po hitnom postupku obzirom na skorije izbore za Europski parlament. Podsjećam također na dobru praksu Venecijanske komisije da bi se izmjene trebale izmjena drugih odredbi, ne bi trebalo biti u roku od godine dana prije izbora, tako da ne mijenjamo ono što se tiče samog izbornog sustava koji se na prošlim izborima pokazao kao više-manje korektan. Građani su glasali i za liste i za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

Ovo posljednje o amandmanima nisam mogao naprosto čuti jer ste izgovorili dosta potiho pa ću obrazložiti naša dva amandmana koje je podnio klub Hrvatskih laburista smatram da oni mogu bitno utjecati na popravak ovog zakona. Dakle doista se radi o sitnim intervencijama u zakon. Glavno obrazloženje intervencija oko izbornih povjerenstva i biračkih odbora je namjera da se troškovi provođenja i izbora smanje za nekih 13 milijuna kuna. Vlada je predložila odredbu po kojem bi općinska odnosno gradska izborna povjerenstva bila formirana za najmanje 10 biračkih mjesta. Ako sam dobro pogledao za provođenje ovih izbora u Hrvatskoj imamo 577 izbornih povjerenstava. Jednu situaciju koja je posljedica teritorijalnog ustroja da neka izborna povjerenstva nadziru rad dvaju biračkih odbora jer su dva biračka mjesta u općini ili u gradu, dok ovo Izborno povjerenstvo u gradu Zagrebu ima 604 biračka mjesta, odnosno 604 biračka odbora. sva izborna povjerenstva imaju 3 člana i 3 zamjenika, dakle 6 ravnopravnih članova što se tiče rada i odlučivanja. Smatramo da ova brojka od najmanje 10 biračkih odbora bi trebala biti povećana na 20 s izuzetkom biračkih mjesta na otocima gdje doista postoji opravdanje da ta brojka bude i manja zbog komunikacije povezanosti i fizičke dostupnosti biračkim odborima izbornom povjerenstvu. Iako je i do sada zakon predviđao mogućnost da Državno izborno povjerenstvo ne mora imenovati izborna povjerenstva za svaku općinu i za svaki grad, to se u praksi nikad nije dogodilo. Državno izborno povjerenstvo imenovalo je za svaku općinu bez obzira na broj biračkih mjesta izborno povjerenstvo kao i za svaki grad. U obrazloženju prijedloga zakona kad su izborna povjerenstva u pitanju, Vlada nije dala detaljne argumente uštede kao što je to napravljeno kod biračkih odbora i došlo se do izračuna 13 13 milijuna i 200 tisuća kuna, ako se ne varam. Mislim da bi ovakvim prihvaćanjem našeg amandmana bile učinjene isto značajne uštede u državnom proračunu u provođenju ovih izbora. Kada su pak u pitanju birački odbori po sadašnjem zakonu oni imaju pet članova računajući predsjednika i zamjenika i pet zamjenika, dakle radi se o deset ljudi za svako biračko mjesto. Ovaj zakon predviđa da se s deset njihov broj smanji na šest. Mi smatramo da ne treba na ovim izborima intervenirati u broj i sastav biračkih odbora i to iz nekoliko razloga. Ne tako davno izborne procese u Hrvatskoj promatrale su izaslanstva OESS-a, nevladinih udruga prvenstveno GONG-a. policijske stranke su imale veliki broj svojih promatrača posebno na izbornim mjestima, na biračkim mjestima jer nam je svima valjda svjesno jasno da mogućnost manipulacija i utjecaja na rezultate izbora je prvenstveno ali ne samo, ali prvenstveno na biračkom mjestu. Kako je razvoj demokracije i političke kulture ali i zakonodavna rješenja napredovao tako su prestajale potrebe da pravovaljanost izbornih procesa nadzire i OESS pa i nevladine udruge su sve manje prisutne na biračkim mjestima, a rješenjem da u biračkom odboru su ravnopravno ili ravnomjerno zastupljene parlamentarne stranke s istim brojem vladajućih ili oporbenih, a to pravilo se primjenjuje i na nivou lokalne i regionalne samouprave kada su u pitanju lokalni i regionalni izbori, došlo se do norme i strukture biračkih odbora na koje nitko ozbiljne nije imao primjedbe i time pružio solidno jamstvo i mogućnost nadziranja pravovaljanost izbornih postupaka na samom biračkom mjestu. I nakon ovakvog modela kada smo ga uveli, ne samo za europske izbore nego i parlamentarne, lokalne, regionalne i predsjedničke broj prigovora nezadovoljstva i sumnji na pravovaljanost procesa je radikalno pao. Ako imamo pozitivna iskustva, ako je takvo rješenje do sada pružalo solidno jamstvo i odagnalo veliki broj sporova, tužbi, žalbi, pritužbi nije dobro mijenjati i uvoditi ponovno točku mogućih sumnji. Iako i sada ima prigovora na ta da na biračkim mjestima moguće je vršiti manipulacije s rezultatima izbora, prvenstveno poništavanjem glasačkih listića konkurentskih listi ili kandidata koje majstori koji su za to školovani izuzetno dobro mogao odraditi na samom biračkom mjestu posebice u trenutku zatvaranja biračkog mjesta i pristupanju procesu brojenja glasova sa strukturom biračkih odbora od 10 članova i ravnomjernu zastupljenost oporbe i vladajućih na biračkim mjestima, ta sumnja, ta mogućnost tih manipulacija svedena je na minimum. I zbog toga je naš drugi amandman da se odredba članka 36.stvaka 2.iz postojećeg zakona ne mijenja i ne dira. To su argumenti naših dvaju amandmana biti su iznijeti i na matičnom odboru kada se o tome raspravljalo i mislim da bi prihvaćanjem ovih amandmana od strane Vlade bio napravljen kompromis u rješenju popravka i u cilju uštede ali i davanja solidnog jamstva da nećemo izazvati nove sumnje u rezultate izbora na biračkim mjestima. Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a govorit će poštovani Peđa Grbin. Uvažene kolegice i kolege, uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre. Pred nama se doista nalazi jedna mala ali u određenim segmentima izmjena Zakona o izboru članova u Europski parlament iz RH koja će po mišljenju nas iz Kluba zastupnika SDP-a dodano unaprijediti funkcionalnost samog zakona, a donijeti će i značajne uštede državnom proračunu RH. Prva predviđena promjena ovim zakonom odnosi se na postupak odnosno za podnošenje zahtjeva za ukidanje imuniteta članovima Europskog parlamenta. Iako je sadržaj tog imuniteta kao i postupak ukidanja imuniteta u samom Europskom parlamentu uređen pravilima koja su identična za sve države članice EU, postupak podnošenja zahtjeva za ukidanje imuniteta prepušten je nacionalnim zakonodavstvima da ga urede za svaku državu onako kako ta država smatra potrebnim. U konkretnom slučaju poslovnikom o radu Europskog parlamenta predviđeno je da je svaka država dužna odrediti nacionalno tijelo koje će Europskom parlamentu smjeti upućivati takve zahtjeve. U različitim državama članicama ovaj je problem riješen na različite načine. Neke države članice nisu odredile to tijelo te primjenjuju svoje poslovnike odnosno svoja pravila za ukidanje imuniteta za zastupnike u nacionalnim parlamentima, neke su države članice odredile primjerice ministra pravosuđa ili nacionalni parlament kao ovlaštena tijela za podnošenje zahtjeva dok se Hrvatska priklonila onim državama članicama koje su za podnositelja zahtjeva odredile nacionalne sudove odnosno državna odvjetništva. Smatramo da će se na ovakav način postići kvalitetan odnosno osigurat ćemo da se u postupku ukidanja imuniteta i podnošenja tog zahtjeva za članove Europskog parlamenta izbjegne, maksimalno izbjegne petljanje politike i da se cijeli postupak prepusti neovisnim tijelima osim naravno onog konačnog gdje Europski parlament mora sam odlučiti o ukidanju imuniteta za svoje članove. Određene razlike u odnosu na ukidanje imuniteta za zastupnike u Hrvatskom saboru postoje iz razloga što je u Hrvatskom saboru moguće da zahtjev za ukidanje imuniteta podnosi privatni tužitelj odnosno oštećenik kao tužitelj. Takva odredba nije moguća u odnosu na ukidanje imuniteta za članove Europskog parlamenta iz razloga što je Poslovnikom predviđeno da to mora biti nacionalno tijelo. S obzirom da se ovdje radi kod oštećenika i privatnog tužitelja o privatnim osobama a ne nacionalnom tijelu bilo je usvojeno mišljenje da će se oni obratiti sudu pred kojim se vodi postupak i onda će taj sud uputiti Europskom parlamentu zahtjev za ukidanje imuniteta. Druga odredba, odnosno drug dvije odredbe ali možemo ih smatrati cjelinom koje su uređene ovim zakonom su odredbe koje se odnose na uštede i na poboljšanje funkcioniranja tijela koje provode izbore. Doista a o tome je i uvaženi kolega Lesar govorio, doista je, pa možemo čak reći i neprimjereno da na europskim izborima gdje za razliku od lokalnih izbora biračka izborna povjerenstva ne moraju zaprimati liste, ne moraju voditi računa o kandidatima nego defacto predstavljaju samo jednog posrednika između biračkog odbora i županijskog odnosno državnog izbornog povjerenstva. Doista je neprimjereno da imate situaciju da dva susjedna biračka povjerenstva kao što je kod nas u Istri imaju jedno 46 biračkih mjesta i biračkih odbora koje nadziru i vode a prvo sljedeće ih ima dva. Naknada za rad za oba ta izborna povjerenstva je ista. S obzirom da je zakonom bilo prepušteno Državnom izbornom povjerenstvu da iskoristi mogućnost koja je dana i da objedini i smanji broj tih izbornih povjerenstava a da Državno izborno povjerenstvo to nije upotrijebio mislim da je obveza Hrvatskog sabora da u tom slučaju na neki način da nalog Državnom izbornom povjerenstvu kako će raditi a naravno posljedično da se ostvare uštede i u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Ista je takva situacija i sa smanjenjem broja članova biračkih odbora gdje smatramo da će se ovom promjenom kao i kod izbornih povjerenstava i dalje osigurati legitimnost i zakonitost i funkcionalnost rada izbornih tijela a da se pri tome osigura i značajna ušteda u državnom proračunu. Međutim, s obzirom na amandmane koje su kolege iz Hrvatskih laburista podnijeli a koji svakako u određenom dijelu imaju imaju smisla i na želju da se ovaj zakon usvoji sa najvećim mogućim konsenzusom evo ja ću i ovim putem u ime Kluba zastupnika SDP-a zamoliti ministra da te amandmane još jednom razmotri. I u svakom slučaju ovaj zakon treba podržati. Hvala vam lijepa. laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Grbin, slažem se s vama s konstatacijom koju ste rekli da će usprkos smanjenja članova izbornih odbora se sačuvati i osigurati legitimnost. Međutim, koristim ovu priliku da kažem da bi bilo vrlo važno i od ministra i od nas saborskih zastupnika

298 zastupnika u EU parlamentu odbilo zajamčiti muškarcima i ženama istu plaću za isti posao. Jedan skandal koji se dogodio, koji je gurnuo žene u zapećak i treba naglasiti da su euro pučani odbili da žene budu ravnopravne sa muškarcima. Zahvaljujem uvaženom kolegi Vukšiću što je istaknuo ovaj primjer jer je notorna činjenica da su i članovi Europskog parlamenta iz redova SDP-a i iz redova Hrvatskih laburista podržale ovaj, čak ne zakon, ovo jedno izvješće koje je ukazivalo na neravnopravnost koja postoji. Ali ono što je još tužnije od toga da je 5 članova Europskog parlamenta iz jedne druge hrvatske stranke koji su prošlu subotu uredno dijelili ruže, koji su prošlu subotu zagovarali ravnopravnost među spolovima moglo svojim glasovima promijeniti odluku Europsko parlamenta. Bilo je potrebno da 5 članova Europskog parlamenta glasuje drugačije nego što su glasovali i ovo pa reći ćemo tako povijesno izvješće bilo bi usvojeno. Međutim, zastupnici iz te jedne hrvatske stranke nisu imali hrabrosti uzeti pa na neki način i sudbinu Europe u svoje ruke i podržati to izvješće. Ali evo, tako je, u subotu dijelimo ruže a onda kada u utorak treba nešto konkretno poduzeti onda nas nema. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Za klub Nezavisnih zastupnika prijavili su se kolege Grubišić i Kajin. Koji će govoriti?

Evo govoriti će kolega Kajin. Potpredsjedniče, gospodo zastupnici, ministre. Da, doista samo dvije, tri rečenice, bez namjere da duljim. Dobro, ajde ovaj zakonski prijedlog je manje-više u redu. Manji troškovi znače neku uštedu, to je negdje oko 13 milijuna Hrvatska je ovdje vidimo jedna izborna jedinica, bira se 11 zastupnika. Međutim, netko je spominjao da, gospodin Lesar malo prije, promatrač. Ono što bi trebalo zabraniti ne znam na koji način, da promatrači nazivaju ljude i osnovna funkcija promatrača je dizati birače, a ne nadgledati izbore što bi trebala biti njihova izvorna funkcija. ako je netko kršitelj izborne procedure onda tvrdim da su to promatrači i to je otprilike pravilo koje funkcionira manje-više diljem Republike Hrvatske. Ono što bi isto tako trebalo učiniti, doduše to reguliraju drugi zakoni, sprovesti jednu veću kontrolu trošenja izbornog novca. Fimi media je ovdje bila jedna, male Fimi medie su puno suptilnije od ove velike. Zašto, jer kod ove velike se radilo bahato, naivno, bila je prva u nizu, da, a ove male koje slijede su daleko bezobzirnije i bešćutnije. … /Upadica se ne razumije./ … Dobro, O šumama ćemo kasnije razgovarati. Molim? …

Dobro, želim vjerovati da nitko tko je "nešto zgriješio" neće iz Hrvatske samo tako pobjeći bez odgovornosti. Da, vidimo da će jednostavno tu inicijativu pokretati hrvatski sudovi, nije baš identično kao što je u slučaju nas zastupnika ili ministara, ali želim vjerovati da će Europska unija ili taj njihov parlament biti na podjednak način benevolentan kao i Sabor kada je riječ o ukidanju imuniteta. A o tome kad govorimo tko će koga, gdje, na kojim listama zastupati, o tome nekom drugom prilikom.

Dakle gospodin Kajin je izrekao jednu rečenicu da promatrači dižu birače. Ne znam kako ih dižu, ali to što je negativno prilikom izbora bilo kojih, za Europski parlament, za Hrvatski sabor ili na lokalnim, da promatrači dižu birače i da je to nešto što je negativno na biračkim mjestima. To nije točno. Sami ponekad i članovi biračkog odbora dakle imaju svoje mobitele i dojave i broje birače i javljaju svojim strankama tko da iziđe. Promatrači to ne rade, promatrači zaista isključivo promatraju sami tijek izbora pa su dužni i kod zatvaranja birališta ostati kod brojenja glasova. Prema tome, to je jedna uloga, jedna funkcija koja je zapravo preuzeta i od GONG-a i od nekih drugih udruga, organizacija nevladinih u svezi regularnosti izbora. Ja ne bih tako oštro kao vi gospodine Kajin nastupao prema promatračima na izborima. Hvala lijepo. svi smo ovdje dugo u politici, znamo kako to zapravo u Hrvatskoj funkcionira. Kada bi to funkcioniralo kod nas kao što funkcionira u Francuskoj, Austriji, Njemačkoj ili Lihtenštajnu onda bi to bila druga pjesma, ali promatračima je ovdje u ovoj zemlji jedina zadaća da da dižu birače. Točno po spiskovima zna se tko je izašao, nazivaju se u onim stankama ili pauzama, dižu se ljudi i normalno na taj način netko će reći da politička grupacija koja je prisutnija može učinkovitije djelovati na dovlačenje svoga članstva na birališta, ali će netko drugi primijetiti da to nije ništa drugo nego jedna manipulacija koja traje prilikom održavanja svih izbornih ciklusa u Republici Hrvatskoj. U ime kluba HDSSB-a govorit će poštovani Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Ne samo da se dojavljuju članstvu putem promatrača pa i samih članova biračkih odbora jer vidimo i sami da je prema sastavu biračkih odbora to zapravo i stranačko tijelo, uz predsjednika koji navodno nije član niti jedne stranke. Tako barem piše u zakonu. No to što oni dojavljuju i to dvaput dnevno dakle o tijeku i dinamici odvijanja izbora pa o onima koji nisu izišli pa se nazivaju telefon itd., to je stvar tehnike koja se prakticira u Hrvatskoj već 22, 23 godine. Ono što mene posebno smeta, iako još nisam krenuo na pravu temu, je to što su kod nas još uvijek dakle koje se koriste na biračkim mjestima, kartonske, papirnate i što nemaju zidove, stijenke prozirne kao u drugim državama, pa čak i u onima koji su po nekim kriterijima ili standarda i ispod Republike Hrvatske, nisu ni članice Europske unije. Afričke države imaju nekakve plastificirane, prozirne kutije pa kada se ubacuje listić onda se vidi je li to samo jedan listić ili više listića itd. Kod nas još uvijek imamo da ne kažem austrougarski jedan sustav koji još uvijek preferira gotovo na svim biračkim mjestima kartonske kutije koje sklapaju navodno ujutro u u 6 sati pred članovima biračkog odbora, tko dođe, tko ne dođe i kaže se da nema ništa, a onda se pošalju članovi biračkog odbora da potpišu onu onu izjavu da su bili članovi za 300 kuna, oni svi tamo polete, a predsjednik ostane sam na biračkom mjestu i onda on radi to što voli, što želi i za koga navija. Ali evo danas je kod nas na klupama Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Dakle sukladno sa rokovima koji su potrebni, dakle do godinu dana od sprovođenja samih izbora kako reče gospodin Bauk itd., da se donese ovaj zakon koji je zapravo jedan tehnički kojim se pokušava smanjiti cijena izbora za Europski parlament za nekih 13 milijuna i 200 000 kuna. Kada se govori o izborima za Europski parlament onda moramo znati da je lani kada su provođeni prvi izbori za 12 članova Europskog parlamenta bilo prijedloga poglavito od strane HDSSB-a da se ti izbori zbog, dakle pristupa biralištima većeg broja ljudi negoli što je to bilo, a bilo je samo, izlaznost je bila 20%. 20 ili 21% je bila izlaznost za izbore članova Europskog parlamenta lani. I onda koja je to slika samih izbora i rezultata tih izbora kada je samo petina biračkog tijela izišla na izbore. Je li to realna i objektivna slika? Nije. To je petina biračkog tijela je izišla na izbore. Predlagali smo da se ti izbori i vrlo žestoko pledirali odvijaju isti dan kada su i izbori za lokalnu samoupravu na kojima je odaziv bio oko 40 ili još nešto, kako gdje, prosječno preko 40%. Time bismo da smo to lani proveli, a na biračkom mjestu imali 2 odvojena mjesta, 2 odvojena dakle birališta dobili sasvim sigurno objektivniju sliku biračkog tijela i njihovih želja, a u svezi izbora članova za Europski parlament. Na žalost tada je premijer rekao da je demokracija skupa, da demokracija nema cijenu i da se trebaju provesti izbori za Europski parlament odvojeno od izbora izbora za lokalnu i regionalnu samoupravu, upravo je tako rečeno. Evo sada se vidi da demokracija ima cijenu, da smanjujemo broj ljudi u biračkom odboru sa 10 na 6 i to uz obrazloženje da je postupak glasovanja i da kažem očitavanja samog glasovanja jednostavniji negoli na primjer za, a nije točno. Nije točno da je jednostavnije, obrazloženje nije suvislo jer imamo preferencijski broj glasova koji je vrlo teško utvrditi, ne utvrditi lako ga je utvrditi. Ali povećava, dakle složenost, kompliciranost samih brojanja glasova jer imate preferencijske glasove. Koliko će biti lista na tim izborima za Europski parlament? Koliko osoba će biti dakle na tim listama gdje možete birati kao za izvršnu vlast u smislu, za izvršne funkcije dakle predsjednika Republike ili pak za župane, gradonačelnike ili načelnike općina. Dakle, poimenično možete birati i to je vrlo složen posao. I mi sada smanjujemo broj članova u biračkom odboru jer je to vrlo jednostavno kao glasanje sa tim obrazloženjem sa 10 ljudi na 6 ljudi. Ja osobno nemam ništa protiv ni HDSSB za uštede, hvala bogu. Kad bismo tako štedjeli na svemu, a rekao je premijer Milanović da je demokracija skupa, da demokracija nema cijenu. A ako odaziv bude ponovo 20% ma ne treba ni tih 6, pa mislim tako ispada po riječima samog ministra jer to je vrlo jednostavno glasovanje, a nije jednostavno, nije uopće jednostavno. Ni brojanje glasova nije jednostavno, preferencijski glasovi na svakoj listi nisu jednostavni, utvrditi broj nevažećih listića koji, jer ljudi još uvijek nisu spoznali kako se to glasa za Europski parlament. Lani je bilo 20, 21% izlaznost, a ove godine teško je predvidjeti. Ali ako bude ista onda je to zaista jedan uzorak koji nije objektivan, iz kojeg se objektivno ne može zaključiti samo mišljenje cijelog biračkog tijela. Daj Bože da bude to dvostruko veći broj, ali teško je za očekivati. Dakle tih 13 milijuna i 200 000 kuna može se još povećati ukoliko bismo usvojili i evo i dobar prijedlog. Mislim suglasan sam s time da biračko povjerenstvo, odnosno povjerenstvo se promijeni promijeni na taj način da za 20 biračkih odbora bude jedno povjerenstvo. Dakle, ostavivši ovih 6 u biračkom odboru, a povećavajući broj odbora koji bi pripadali, povjerenstvu imali bismo još dodatnih ušteda. Ako je već o uštedama riječ, a je. U svezi samog imuniteta ili ukidanja imuniteta zastupnicima u Europskom parlamentu. Ovdje je da kažem jedan prijedlog da su to ovlaštena tijela za podnošenje zahtjeva za ukidanje imuniteta da budu nadležni sud i Državno odvjetništvo kao što je to i u slučaju ukidanja imuniteta zastupnicima u Hrvatskom saboru što je zapravo i jedini zapravo mogući način kod nas u državi da se nekom predloži ukidanje ili skidanje imuniteta. S obzirom da je klub već Laburista predložio ovaj amandman broj jedan njihov da se za 20 biračkih odbora formira jedno povjerenstvo uz ovu, dakle uz ostavljanje članka 3. sa šest dakle članova, a ne sa deset. Jer budimo iskreni pa priznajmo 6 ljudi u biračkom odboru može obaviti taj posao brojanja i preferencijskih glasova. Pa na kraju krajeva oni primaju i naknadu zato da tamo paze, sjede 12 sati od 7 ujutro do 19 navečer i da nakon toga savjesno obave to brojanje, a naknada za to od 300 kuna koje se primaju jasno da, mislim da dovoljno dobro pokriva taj neradni inače dan. To je nedjelja obično jel' kada se provode kod nas izbori, da bi se izbrojili i njih 6 kojih ostaje nakon ovoga prijedloga. Dakle, da se izbroje te i preferencijske i stranačke liste i sve ono što ide uz izbore za Europski parlament. ukoliko ostane 6 u biračkom odboru zbog štednje o kojoj govorimo i ako je to složen posao brojanja i ukoliko se za 20 biračkih odbora formira jedno povjerenstvo kao što su to predložili klub laburista onda će klub HDSSB-a biti za ovaj zakonski zakonski prijedlog koji je više tehnički, uređivanje dakle biračkih odbora i povjerenstava negoli što nešto novoga donosi u Hrvatskoj praksi biranja izbora i sastava povjerenstava i sastava biračkih odbora. To da sastavi biračkih odbora ostaju u omjeru kako je to sukladno stranačkom sastavu tekućeg saziva ovog Hrvatskoga sabora dakle može se i na 6 ljudi koji su u biračkom odboru. Pa kada se to uzme da npr. grad Slavonski Brod ima 52 biračka mjesta puta 6 to je 312 ljudi, može se odrediti i srazmjeran stranački sastav tih biračkih odbora. Jasno je da neke manje stranke neće imati u svim biračkim odborima svog čovjeka ali imat će srazmjerno broju svojih zastupnika u Hrvatskom saboru. Mislim što je jedna da kažem objektivna i prihvatljiva činjenica. Evo, to je stav kluba HDSSB-a u svezi ovoga zakonskog prijedloga. Mislim da bi ovo mogli nazvati nekakvim master planom izbora za Europski parlament pošto evo spajamo možda i 20 biračkih odbora za jedno povjerenstvo kao što spajamo bolnice u Hrvatskoj od njih 67 master planom će se to svesti na 21, 22. Tako i ovdje master planom ovih da kažem izbora članova u Europski parlament i biračkih odbora spajamo u povjerenstva koja će obuhvatiti, zahvatiti ako se usvoji, a vidimo da je SDP spreman na to, dakle 20 biračkih odbora da potpada pod nadležnost nadležnost jednoga povjerenstva. Eto, ovaj vaš master plan će biti od kluba HDSSB-a prihvaćen. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Grubišić vi ste u uvodu svoje rasprave ukazali na jedan problem koji se događa ne samo na izborima za Europarlament koji su bili lani prvi puta, nego na svim izborima. Govorili ste o glasačkim kutijama. Mogu vam reći kao voditelj izaslanstva OESS-ova u Parlamentarnoj skupštini bio sam na mnogim izborima promatrač pa recimo zemlje Turkmenistan, Tadžikistan, Gruzija, Azerbajdžan, Srbija, Crna Gora koje mi smatramo puno nedemokratičnijim te zemlje kao što ste vi govorili imaju prozirne kutije i to je uvjet za transparentno odvijanje izbora. Mislim ni u jednoj zemlji u kojoj sam bio nema kutije kao što imamo mi, zatvorene, koje se ne vide i kojima je moguća manipulacija. Mi smo i sam tehnički izbor na izbornim mjestima najrigidniji. I mislim da bi trebalo promijeniti tu praksu. Ovo je prilika za ove izbore da se to napravi i da oni koji o tome odlučuju čuju naš glas. Jer onaj prvi listić kad se ubaci, kad se vidi da je kutija prazna i cjelodnevno ono što ste vi rekli vidi se kad se ubace 3, 4 listića skupa u prozirnim kutijama, u ovim našim kutijama se ne vidi ništa. I mislim da to nije slučajno. to je samo jedan od uvjeta. Dakle, te prozirne kutije, staklene ili pak plastične, ne znam od čega su, su jedan od uvjeta poštenih, pravednih, dakle pravednog izbornog procesa toga dana. Dakle, ja sam imao jednoga prijatelja koji je rekao ja kao predsjednik pošaljem ostale članove da potpišu za onih 300 kn, a dok oni odu tamo ja ubacim 100 listića u kutiju koju je formirao prije toga. I onda ti više ubacuj cijeli dan koliko god hoćeš. Ta stranka za koju je on ubacio 100 listića će imati sasvim sigurno prednost. A tko bude glasao za drugu stranku imat će omjer koji koji nije odgovarajući. I on to radi, on je to radio uredno za svoje. Ja ga nisam prijavljivao, nisam ja tužibaba ali znam kako je radio. Dakle, to je nešto što o tome da se napravi zbrka u 6, 7 sati kada nahrupe ljudi pa se onda ubacuju dodatno po 10 listića jedan da ubaci već spremljenih u džepu. To je druga stvar. Dakle, ima niz manipulacija, ali ako su staklene kutije onda se te manipulacije ne mogu raditi. Nažalost, u Hrvatskoj nikome ne pada na pamet promijeniti

Međutim, ja se želim osvrnuti na onaj dio kad ste govorili gospodine zastupniče da demokracija ima cijenu. Demokracija je imala cijenu i ona će imati cijenu. Jedan izborni ciklus u Hrvatskoj košta cca ili koštao je 47 milijuna kuna. To je ekvivalent recimo i onome referendumu. Bilo da je riječ o lokalnim izborima, bilo da je riječ o parlamentarnim, bilo da je riječ o predsjedničkim. Točno, moglo se pred godinu dana spojiti euro izbore i ove lokalne

22% kao što ste spomenuli, a onda si postavlja čovjek pitanje zašto 22%? Očigledno ljude europski izbori ne zanimaju kao što ih zanimaju izbori gdje se stvarno odlučuje a to je upravo ovdje bilo da je riječ na lokalnoj razini ili parlamentarnoj razini. Međutim, možda bi se moglo razmisliti u Hrvatskoj nešto drugo, da Hrvatska uvede obvezatno glasuje kao što recimo to poznaje jedna Australija, možda će se premijer ili njegova delegacija vratiti sa ovakvim iskustvom. Ali još nešto, obvezatno glasanje u Europi poznaju najrazvijenije zemlje EU bilo da je riječ o Danskoj a ako se ne varam taj princip poznaju i neke Skandinavske zemlje. Jednom riječju ljudima se šalje poruka, odite glasajte, nemojte se nakon toga buniti, nemojte ne činjenjem sudjelovati u izbornom inženjeringu. To je zapravo bit jer time veliki dobivaju puno više a manji ostaju ponekad i bez svega. Na repliku odgovara Boro Grubišić. koji nisu u mogućnosti zbog bolesti teške itd., glasovati i otići na glasovanje ali i zato ima lijeka da se dođe doma, kao što se ide doma, pa se onda to onima kojima se ide tako da zapravo glasuju za onoga kome će član biračkog odbora doći i sugerirati da glasuje. Dakle, od Australije do Belgije, Nizozemske gdje je obavezno glasovanje, zašto ne bi bila i Hrvatska u toj skupini visoko razvijenih zemalja koje imaju obvezno glasovanje. No kada već o tome govorimo onda sjetite se referenduma za ulazak u EU koji nije bio ni zakonski ni dan danas nije reguliran kada je dopušteno da npr. ako izađe pet ljudi na referendum, ukupno pet dakle bez ograničenja o ukupnom izlasku, bez tih limita a tri glasaju za, dva protiv, ode Hrvatska u EU ili pak obrnuto, ne bi otišla ako su tri protiv. Dakle, te namještaljke i te igre oko svih ovih zakona u svezi izbora izbora referenduma imaju i svoju podlogu političku pa o tome možemo razgovarati ali ovaj puta je samo ovaj zakon u pitanju. Hvala lijepo. Da ne ostane u zraku, naime kolega Grubišiću, rekli ste na svojoj raspravi da je premijer rekao da demokracija nema cijenu, vidljivo je bilo prošlih godina da je demokracija imala sve veću cijenu i da je proračun rastao iz godine u godinu. No ono što je nama definitivno u Klubu HDSSB-a važno, važne su sustavne mjere i sustavna racionalizacija. To je ono što ovaj rebalans proračuna ne nudi jel da nudi onda sigurno da bi došlo do smanjivanja ministarstava, do smanjivanja agencija, do smanjivanja broja službenih automobila, do smanjivanja i objedinjavanja broja županija, jedinica lokalne, regionalne uprave. To je ono što se trenutno ne nudi. Prema tome demokracija ima u Hrvatskoj sve veću cijenu a nažalost prihodi su sve manji. Prema tome, treba doći do sustavnih mjera a ne parcijalnih mjera kao što je ova, iako ćemo i ovu podržati ali potrebne su sustavne mjere. Evo i još odgovora na ovu repliku, Bore Grubišića. resurse bogatstva, gospodarstvo Hrvatske države. To je nevjerojatno šta se sve radi. I gdje god zakopate, u bilo koje ministarstvo, u bilo koje javno poduzeće, u Hrvatsku željeznicu, u HEP, svuda, svuda se rade štetne radnje. Vi ste neke nabrojili. Ovi automobili da ne spominjemo, gume za automobile i ne znam ni ja što sve ne, radi se tako da zapravo jednostavno ne pomičemo se s mjesta. Ti doprinosi takvih velikih menadžera u javnim poduzećima koji imaju ili pak HNB imamo kao jedno štetočinsko ponašanje za ovu državu koja, čiji narod je zaista u jednom rekao bih ne gotovo nego potpuno dužničkom ropstvu kada vidimo da se uvodi i privatni stečaj itd, predstečajne nagodbe za osobe koje su dužne milijarde a ima ih oko 300 tisuća, kada imamo 400 tisuća nezaposlenih zaista je neprimjereno ponašanje. Možda će nas iz guma za automobile i predstečajnih nagodba na temu vratiti replika Ante Babića. Hvala gospodine potpredsjedniče. Vjerujem da hoće. Kolega Grubišiću, vi ste u svojoj raspravi govorili više o tehničkim detaljima, o kutijama, panoima, biračkim, preferencijalnom glasu ali ste i rekli da demokracija ima svoju cijenu, ali ona ima i svoje zakonitosti, volio bih, bilo bi mi drago da ste spomenuli članak 45. Ustava RH koji kaže da svi državljani sa navršenih 18 godina imaju opće jednako biračko pravo u izborima za Hrvatski sabor pa tako i u izborima za Europski parlament. Zašto to govorim? Govorim zbog toga što je Hrvatska pa i cijeli svijet jedna izborna jedinica. Vi jako dobro znadete da naši ljudi izvan RH moraju koristiti onaj institut prethodne registracije kako bi uopće izašli na izbore što svakako nije dobro i što je jedna diskriminirajuća odluka odnosno jedan diskriminacijski institut. Sigurno je da se tu može govoriti o povećanju biračkih mjesta jer su ta mjesta isključivo u diplomatsko konzularnim predstavništvima a znadete i sami što to znači u velikim zemljama poput Argentine, Kanade, Amerike i Australije i to jednostavno nije dobro. Svjesni ste također toga a vezano je s time da su možda prije imali, država imala određene popise za likvidacije naših ljudi vani. Danas Zakonom o prebivalištu usudio bih se reći a to je tvorevina ovdje nazočnog ministra Bauka, mi imamo najmasovniju likvidaciju Hrvata u njihovoj povijesti Zakonom o prebivalištu. Znam što govorim jer znate da ti ljudi nemaju pravo na prebivalište u RH, a to isto nisu ostvarili u zemljama u kojima žive. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Boro Grubišić. Kolega Babić, vi niste bili konkretni, ali sam shvatio što ste htjeli reći. Dakle, jedna Argentina ima jedno Veleposlanstvo u Buenos Airesu i to je jedino mjesto glasovanja argentinskih Hrvata, a imaju pravo i po Ustavu i po zakonu glasovati u tom Buenos Airesu, a onaj tko živi na Patagoniji koja je tisućama kilometara daleko, pa neće putovati zbog glasovanja u Buenos Aires da glasuje. Tako isto u Republici, pardon u državi BiH imamo samo 4 mjesta gdje glasuju. Pa neće nitko iz nekakvog, a neću sada imenovati, ali nekakvoga Orašja ili ne znam sela Domaljevca ili ne znam i ja, Odžaka putovati u Tuzlu ili pak u Sarajevo ili u Bihač glasovati, ne da neće, ali koji je njegov cilj, interes da glasuje. Teško je očekivati. No ova Kukuriku koalicija je postavila takva pravila igre. Nadamo se da će netko drugi kada dođe u priliku da obnaša izvršnu vlast promijeniti promijeniti te stvari. Osim toga, samo još sekundu, imam još 56 sekundi. Dakle, evo već sad smo mogli gospodine i ministru kažem, a i vama, predvidjeti situaciju koja će nagodinu biti, budu, ako ne budu prijevremeni, izbori za Hrvatski sabor, Parlamentarni izbori, a mjesec dana poslije toga će biti izbori za predsjednika Republike. Tu je dakle jedan datum, pa mogli smo odmah odrediti da to bude skupa kako bismo uštedjeli. Ako štedite, pa štedite i na tom primjeru. Zašto ne? Razmislite gospodine ministre o tome, a mislim da se Babić slaže. Hvala lijepo. **Stazić, Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, pred nama je zakon koji je na izgled vrlo jednostavan, ima svega de facto 3 članka jer 4. članak govori o tome kad stupa na snagu. Međutim on nosi u sebi puno zamki. Puno zamki koje se tiču nekih temeljnih ljudskih prava, koje se tiču demokracije, koje se tiču dobrih običaja u ovom Hrvatskom saboru pa ću početi od dobrih običaja u Hrvatskom saboru, a to je da se zakoni koji se odnose na određene izbore ne mijenjaju godinu dana prije tih izbora. dakle niti godinu dana prije tih izbora. To je bila dobra praksa Hrvatskog sabora u ovih 20 i nekoliko godina postojanja Hrvatskog sabora, dakle u 20, od 1990. do 2014., dakle 24 godine Hrvatskog sabora. Dakle, bila je dobra praksa da se u godini izbora ne mijenjaju zakoni koji se tiču tih izbora. Zašto ovo ističem? Zato što ako se već željelo uštedjeti 13,2 milijuna kuna kao što je rečeno ovdje od strane predlagatelja i napisano u ovom tekstu zakona, onda se to moglo možda i na drugačiji način. Na koji način? evo jedan konkretan jedan način kako se moglo uštedjeti. Pa recimo moglo se umjesto 300 kuna koliko će se plaćati članovima iz biračkih odbora, moglo se taj iznos smanjiti na razinu dnevnice, dakle da se smanjilo na razinu dnevnice to bi bilo otprilike ušteda od 40%. Jednako onoj uštedi koja se pokušava kroz ovu izmjenu zakona napraviti. Ja mislim da nitko od članova biračkih odbora ne bi imali ništa protiv da mu se isplati jedna dnevnica kao što se isplaćuje svima ostalima koji su u državnim službama, itd. Dakle, umjesto 300 kuna imamo mogućnost, kao što i ovaj zakon kaže, kao što je govorio i prije da visinu naknade iz stavka 4 ovog članka, utvrđuje Državno izborno povjerenstvo. Državno izborno povjerenstvo je jednostavno moglo reći iznos koji se daje članovima biračkih odbora je visina jedne dnevnice koja je u RH upravo toliko. Dakle, 40% manja od ovog iznosa koji dobivaju članovi biračkih odbora. Postavlja se pitanje je li vladajuća koalicija očekuje da zapravo novim izborima bude najmanji odaziv jer je razlog tome upravo smanjenje članova biračkih odbora. Hoćemo li biti u situaciji da za nekoliko godina da se smanjuje taj broj na jednog ili dva člana kao što je to netko ovdje primjetio da se možda događa u nekim biračkim mjestima i doveo u pitanje članove, odnosno promatrače. Dakle, ja mislim da dolazimo u opasnost da proces koji bi trebao biti svečanost demokracije jer to izbori doista i jesu, trebali bi biti svečanost demokracije, da ga svodimo na administrativne mjere smanjivanja deficita državnog proračuna. To je naravno jako loše za demokraciju i demokratske … Dakle, to je jedno pitanje. Drugo pitanje koje se ovdje otvara, to je pitanje imuniteta koji se usklađuje naravno sa pravilima Europskog parlamenta i pitanje zahtjeva za ukidanjem imuniteta članova Europskog parlamenta koji mogu podnijeti nadležni sud, odnosno Državno odvjetništvo, a tiče se regulative koja u Europskom parlamentu i koja jasno govori o tome, takav imunitet uživaju članovi Europskog parlamenta i tu zapravo, tu nema ništa spornoga, ali ovo pitanje koje je temeljno pitanje, pitanje dakle broja članova biračkih odbora, moglo se sasvim jasno na drugačiji način riješiti da ostane broj koji je i sada prisutan i da se smanji, dakle iznos na razinu jedne dnevnice. Također želimo govoriti ovdje o nekim temama koje su se otvorile u raspravi do sada, a tiču se ravnopravnosti hrvatskih državljana. To pitanje nažalost je danas više nego jasno da se Hrvate izvan Hrvatske dovelo u jedan neravnopravan položaj, već je u jednoj replici prije mog izlaganja, već je to i istaknuto. Naime, hrvatski državljani nažalost nisu jednaki kad se tiče prava na izbore, kad se tiče izbornih prava izvan RH. Jer doista činjenica da mogu glasovati samo u konzularnim predstavništvima RH izvan Hrvatske dovodi u pitanje to temeljno pravo njih kao državljana. I dovelo je u pitanje zato što činjenica da se moraju prije prijaviti da bi mogli pristupiti glasovanje stavlja ih u neravnopravan položaj. Najočitiji primjer i očito glavni razlog inzistiranja lijeve strane odnosno lijevih oporbenih stranaka da se upravo jedan takav članak koji je narativne prirode uključi u Ustav je zapravo vrsta ucjene koju su tada proveli, proveli, pokazalo je u praksi da su Hrvati izvan Hrvatske dakle hrvatski državljani koji su državljani kao i mi ovdje, kao i naši sugrađani u RH da su obespravljeni. Zamislite u BiH Zamislite u BiH putovati 200km do biračkog mjesta, zamislite u uvjetima u kojima danas funkcionira BiH? jel to moguće i kako je to moguće? Zamislite ljude koji imaju 70, 80, 90 godina koji fizički ne mogu doći zbog svoje bolesti možda do biračkih mjesta, a znamo kako se to rješava u RH, tako što članovi biračkih odbora i nije slučajno da ih ima 10, što neki članovi biračkih odbora idu posjetiti osobu koja je bolesna i koja tada može ostvariti svoje pravo na način da članovi biračkih odbora dođu kod te osobe i da im omoguće glasovanje, tajno glasovanje jednako kao i svim ostalim biračima, kao svim ostalim državljanima RH. To pravo nemaju To pravo nemaju hrvatski državljani BiH. zašto? Pa zato vjerojatno što lijeva koalicija nije zadovoljna sa rezultatima tih izbora. Hoće li biti zadovoljna ako bude 100% kao što je recimo slučaj od prije par dana u Sjevernoj Koreji, hoćete li tada biti zadovoljni? Hoćete tada biti zadovoljni kada bude 100% i ako bude 100%? Ja se nadam da takvi procesi neće zaživjeti u RH premda ima nekih naznaka da bi neki željeli to ostvariti, nekih naznaka kao što je recimo gašenje stranaka. Ima i takvih naznaka. To vodi k tome, to vodi k 100%. Nešto suprotno od toga 100%, ja se slažem tu sa kolegom je govorio to u replici je obvezano glasovanje u državama koje imaju itekako razvijenu demokraciju. Spomenuta je Belgija što je točno, gdje postoji čak i novčana kazna za one koji ne izlaze na izbore i moraju donijeti doista pravo opravdanje svoga neizlaska na izbore da bi izbjegli tu novčanu kaznu. To je tako uređeno u Belgiji. Ili jedna Danska koju doista smatramo državom koja je vrlo uređena, koja je demokratska, koja ima vrlo visoke demokratske standarde, također ima obavezno glasovanje. No ovaj prijedlog koji je pred nama ide k tome da se smanjuje broj članova biračkih odbora jer se očekuje manji broj birača na biralištima. Hrvatske i pitanja koja se trebaju rješavati. Pitanje biračkih mjesta za Hrvatske izvan Hrvatske se treba riješiti na drugi način, to je danas više nego jasno. Ne može ostaviti neravnopravnima druge hrvatske državljane. Pitanje uvođenja dopisnog glasovanja, zašto ne? Zašto ne njima omogućiti dopisno glasovanje, zašto ne omogućiti u Hrvatskoj dopisno glasovanje, zašto ne? Zašto ne dati ljudima pravo da biraju? Kome je u interesu da ljudi nemaju pravo birati, kome? Ja mislim da se vi pitate zašto vi onemogućujete hrvatskim državljanima izvan Hrvatske da ne ostvaruju svoje pravo glasa? Pa to je temeljno pravo u svim demokratskim državama. Hvala na dobacivanjima. Hvala na dobacivanjima. Zahvaljujem se na dobacivanjima za mene i za naš klub vrlo ozbiljno pitanje. Naravno da će biti vrlo komplicirano kada se budu brojali preferencijalni glasovi i naravno da nije jednostavno tako cijeli proces pratiti i naravno da je bilo potrebno 10 članova biračkih odbora ako ništa drugo iz ovog razloga koje sam napomenuo, a to je odlazak članova biračkih odbora u posjet onim osobama koje ne mogu fizički doći na biračka mjesta koji žele ostvariti svoje pravo na glasovanje. Dakle ja mislim da je jasan naš prijedlog koji se može vjerujem da će biti prihvatljiv predstavniku Vlade. Ako se želi uštediti uštedite na način da se predloži DIP-u ili u razgovoru sa DIP-om da se predloži smanjenje iznosa za članove biračkih odbora, a ne da se smanji broj članova biračkih odbora. To će biti puno pravednije rješenje, puno više ljudi će sudjelovati u tom procesu. Ne mislim da je to neka zarada, nitko ne misli da je to neka zarada. Ali taj iznos dnevnice će biti sasvim dovoljan da bi ljudi koji odrade kvalitetno i moralno taj posao doista zaslužiti tu dnevnicu, a to nije obezvređujuće zato što svi ostali koji imaju pravo na dnevnicu znaju kolika je ta dnevnica. Da li su to profesori u školama, na fakultetima, jesu li to osobe koje su zaposlene u državnim i javnim poduzećima, dakle svi oni imaju taj isti iznos dnevnice koji predstavlja uštedu od 40%. Evo u ime kluba mogu reći da ukoliko bi se prihvatio ovakav način da se ne smanjuje broj biračkih odbora sa 10 na 6 nego da ostane isti ali sa smanjenjem iznosa od 300 kuna na iznos dnevnice što znači isto uštedu od 40% tada bi nam bile prihvatljive ove izmjene zakona. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Prelazimo na replike kojih je 6. Prvo poštovani Jozo Radoš. Izvolite. Kolega Matušiću, vi ste rekli kako je dobra praksa u Hrvatskoj u Saboru da se zakoni koji se tiču izbora ne mijenjaju godinu dana prije samih izbora. Što u pogledu ovog prijedlog zakona nije bitno i bazično nije istina. Nije točno. I da ta praksa traje 20 godina. To nije točno. '90.-ih godina smo u više navrata, gotovo redovito imali slučajeve da su izborni zakoni, izborne jedinice, dakle bitne odredbe biračkog prava koji bitno određuju proces izbora i utječu i na rezultate izbora mijenjane u zadnji čas. To se događalo '90.-ih godina, dakle vrlo grubi uplitaj vladajućih u postupak izbora. To je onda bilo regulirano Ustavom da se to ne čini. U međuvremenu je ta odredba izišla iz Ustava nadajući se da se to više događati neće u bitnome. Dakle, to nije točno što ste rekli. I drugo, kolega Matušiću to što ste rekli nije bitno zato što ova odredba, promjena zakona ni na koji način ne utječe na bitne stvari oko izbora. Dakle ne mijenja birački model, izborne jedinice, dakle ni na koji način ne može utjecati na same rezultate izbora. Prema tome, to može biti važno ali to nema važenje na utjecaj na birački proces i na rezultate izbora. **Stazić, Nenad Pa kreneš prvo od ove druge teze kolega Radoš. Ako mislite da to nije bitno onda smanjite na jednog člana biračkog odbora, ako mislite da nije bitno smanjenje članova biračkih odbora. Smanjite na jednog člana pa ćemo vidjeti kakav će biti rezultat. Dakle bitno je, naravno da je bitno. Što se tiče '90.-ih godina, pa naravno riječ je, bilo je u godinama u kojima smo napravili tranziciju iz jedno totalitarnog, komunističkog zločinačkog režima u demokratsku državu koju je trebalo uređivati i to u ratnim uvjetima. Naravno da su se mijenjala prava i to je bilo logično. Ali nakon što su se pravila ustalila, dakle nakon 20-ak godina sasvim sigurno nema potrebe da se u godini izbora mijenja zakon. I to su bila pravila koja su poštovana ako hoćete barem zadnjih 15-ak godina. To su pravila koja su se poštivala barem zadnjih 15-ak godina. Druga replika, poštovana Ingrid Antičević-Marinović. kako će biti oskrvnjavanja demokracija jer da su eto izbori festival demokracije. Da, to je govorio i Sanader o festivalu demokracije a onda je krenula autobusna demokracija, očito je kriza pa valjda nema za autobuse kod vas pa se sada brinete eto kako će smanjeni broj utjecati na rezultate izbora. Država daje obilato za političke stranke. I ja dam se zalagala za to da upravo se ove dnevnice ukinu i da se ne plaćaju onim promatračima koje pošalju političke stranke jer su političke stranke za to plaćene. Prema tome, očito kod vas je jagma i za ovim. Ono što ću vam također reći, koliko smo se mi, jer ste se vi sada i u svojoj replici a i uvodno u samoj raspravi dotaknuli i toga dakle kroz našu povijest, našu hrvatsku povijest, recentnu povijest što se sve događalo. Događale su se gadne stvari, kralo se na izborima, dovodili su se ljudi, listići su se palili. A još k toga, vi kažete, festival demokracije, da u zadnje vrijeme toga nema i hvala Bogu. Ali istina je i to da često nije bio to, ti izbori bilo kakvi nisu bili festival demokracije nego često uskrsnuće prije suda, onog zadnjeg suda jer su mnogi dolazili tamo vidjeti pokojne roditelje jer su i oni glasali. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Samo ne znam na koje izbore mislite kada ste govorili o krađi na izborima. Je li to mislite na zadnje parlamentarne izbore? tu netko krao glasove? Na koje izbore, recite koje, recimo ja znam barem zadnjih ajmo reći od zadnjih 15 godina znam da su ti izbori bili i promatrani od strane OESS, od strane Vijeća Europe itd., naravno GONG-a, nevladinih organizacija koje su pratile izbore itd.. I ja se ne sjećam da je uopće dovedeno pitanje regularnost tih izbora. Ja ne znam gdje ste to vi vidjeli, jeste li to prijavili Državnom odvjetništvu, jesu li procesuirani, jesu li procesuirane To bi bilo vrlo interesantno čuti od vas, kolegice dajte to negdje na press konferenciji. Bilo bi dobro da na press konferenciji ovdje ili negdje drugdje to obavite te podatke kako bi hrvatska javnost dobila precizan i jasan uvid o tome tko je krao, gdje je krao, na kojim izborima, u kojim gradovima, na kojim biračkim mjestima. To bi bilo vrlo interesantno čuti. što se tiče promatrača koje imenuju političke stranke oni i ne dobivaju nikakav novac. Promatrači ne dobivaju. Članovi biračkih odbora dobivaju prema ovom zakonu 300 kuna. Mi predlažemo da dobiju izlaz dnevnice. I sa tim će se uštedjeti dakle 40%. To je ono što mi predlažemo. Ja mislim da je to vrlo racionalan prijedlog u cijeloj ovoj situaciji. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Kolega Matušiću, slažem se s vama da nije dobro mijenjati zakone u godini prije izbora a naročito na ovakav način. A kao argument tomu dat ću i nedavnu promjenu Zakona o neposrednom izboru čelnika jedinica lokalnih samouprava. Po starom zakonu koji je bio dobar tijekom 4 godine mandata bile su 4 krize u čitavoj državi. Po novom zakonu koji je na isti ovakav način sličan donesen, već sad u ovom trenutku imamo preko 10-tak kriznih situacija, negdje oko 40-tak kriznih situacija, a ponovljenih izbora čini mi se 10-tak. Eto moja susjedna općina Čavle je već 4 mjeseca praktički na hladnom pogonu sa povjerenikom Vlade i pitam se koliko košta takva takva stagnacija, takav nerad u općini jer je nemoguće funkcionirati, samo zato što se išlo davat ovlasti predstavničkom tijelu koje je neposredno imenom i prezimenom birano, da neizglasavanjem proračuna može smjenjivat gradonačelnika, da se ponavljaju izbori. Eto jedan primjer ovakav kao vaš, ja ne vidim neke velike uštede u smanjenju članova biračkih odbora, pogotovo u ovom trenutku par mjeseci, praktički 2 mjeseca prije samih izbora, možda kroz smanjenje naknada ili bi se napravila isto takva ušteda, kvaliteta njihovog rada bi ostala ista. Hvala. Evo kolega Matušiću možete odgovoriti kolegi Klariću koji se s vama slaže. **Matušić, Frano (HDZ)** Pa evo i ja ću se složit s njim, slažem se s njim a pogotovo zato što smo upozoravali one koji su predlagali zakon da će doći do tih problema i da će zapravo u pojedinim jedinicama lokalne samouprave doći do blokade obnašanja tih dužnosti i funkcioniranja predstavničke vlasti ili izvršne vlasti dakle svejedno, jednoga i drugoga i imamo takve situacije danas nažalost u velikom broju, dosta velikom broju. Oni koji su predložili to morali su biti spremni na posljedice takvog zakona i slažem se s vama da smo imali ciklus od 4 lokalnih izbora koji su pokazali jednu stabilnost, u kojima su se znala vrlo jasno pravila koja su vrijedila za sve i doista ako je bilo potrebe neke manje konfekcijske izmjene napravit moglo ih se napraviti, ali grublje zadiranje u pojedina prava i miješanje nadležnosti izvršne i predstavničke vlasti zapravo dolazi do ove situacije o kojoj vi govorite. I naravno da je ovaj prijedlog o smanjenju iznosa za članove biračkih odbora puno konkretniji, bolji i jasnije kazuje o uštedi nego smanjivanje broja članova što dovodi u pitanje i regularnost izbora. Spominjali ste gospodine zastupniče između ostalog i gašenje stranaka. Normalno, ja mislim da nema nikoga normalnog koji bi bio za takvu opciju, ali ako bi se stranka pretvorila u zločinačku organizaciju, zašto ne i gasiti stranke ili takve stranke. Tko to može tražiti? To može tražiti predsjednik Republike, Sabor, Vlada, Vrhovni sud, DORH, gospodin Bauk koji obavlja registraciju stranaka, a normalno odluku donosi Ustavni sud. Puno smo se načitali komentara nakon ove presude i ja mislim da danas sam negdje pročitao jedan naslov koja nova Hrvatska. Nakon presude Hrvatska će biti bez Sanadera, a sve će ostalo manje-više ostati usuđujem se ja reći isto. Ali je isto tako činjenica da je gospodin Bajić učinio jedan ogroman iskorak i da je na neki način mijenjao Hrvatsku. Zašto će ostati manje-više sve isto, jer je naprosto sustav nemoćan, on ne može pratiti naprosto sve te male Fimi medie diljem Republike Hrvatske. Koncentrirao se na jednu ok, a koliko će duboko zagrepsti, to ćemo tek vidjeti. Međutim, ima tu još jedan mali detalj. Evo ja sam ga izgovorio pred nekoliko dana za saborskom govornicom kada je SDP zakasnio jedan dan predati revizijsko izvješće, a da nije uzeo niti jednu lipu, niti da se itko okoristio, niti da je stranka od toga profitira, kažnjen je znači SDP sa 5 milijuna kuna. HDZ-u je određena kazna isto tako od 5 milijuna kuna, pa jasno da morate vratiti onih 24 ili ne znam koliko milijuna kuna iako je jasno da je i to samo vrh Bože moj sante leda. Pa ne može se kroz takvu jednu formu očekivati da će vam netko jednostavno progledati kroz prste. U načelu smo svi protiv gašenja stranaka, ali ako bi se netko upustio u takve rabote zašto ne? O tome će odlučiti Ustavni sud. Kolega Kajin, vrlo mi je zanimljiva vaša teza da nitko normalan ne može biti za gašenje stranaka. Drugo što ste govorili vezano za Fimi mediu i mnoge takve slične, pa mislim da smo mi ovdje upozoravali na jedan vjerojatno legalni instrument u kojem se moglo govoriti u kojem se moglo govoriti o milijardama, a to su predstečajne nagodbe. To je vjerojatno legalni instrument kojim netko uzima, odnosno ne plaća državi milijarde kuna. Oprošteno. Kojim kriterijima već smo to jasno zaključili, ne mi nego stručnjaci, stručnjaci sa sudova, stručnjaci sa pravnih fakulteta koje smo vrlo jasno rekli da se radi o jednom nevjerojatnom instrumentu koji apsolutno ima samo kao kriterij politički kriterij. Dakle u milijardama kuna. A što vi podrazumijevate pod zločine, da li ubojstva ljudi kad govorite o pretpostavkama za gašenje stranaka. Jel to možda podrazumijevate? Šimo (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Matušić, ja jesam za uštedu ali nisam za ove kozmetičke promjene koje su ovdje predložene. Za uštedu jesam, ali taj novac da se upotrijebi u pametnije pametnije svrhe, da se Hrvatima u dijaspori omogući lakši dolazak, kraći dolazak do biračkog mjesta ili uvede dopisno glasovanje. I na kraju, ako hoćemo uštede a svi to želimo u ovim teškim i kriznim vremenima, zašto ne razmislimo, to se odnosi na vas kao predlagatelja, predlagače, zašto mislim stupanj demokracije iz godine u godinu u Hrvatskoj da raste i kad se tiče svih izbora bez obzira o kojoj razini se radi zašto da ne razmislimo da ovaj časni Dom bira predsjednika države.

Ali mi se čini da ovo temeljno pitanje hrvatskih državljana izvan Hrvatske i njihovog prava na glasovanje mora doći što hitnije na dnevni red Hrvatskog mora doći. To nije samo pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini, hrvatskih državljana koji žive u Bosni i Hercegovini. To je i pitanje hrvatskih državljana koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama, to je pitanje i hrvatskih državljana koji žive u Njemačkoj, to je pitanje hrvatskih državljana koji se nalaze bilo gdje na zemaljskoj kugli od Australije, Novog Zelanda, dakle i do Bosne i Hercegovine koja nam je tu najbliža. I to pitanje se stvarno mora riješiti ukoliko želimo izjednačiti hrvatske građane i priznati im to ustavno pravo. priznati im to ustavno pravo. Pa oni su građani kao i mi. Bi li se sad netko u ovom Saboru složio da se oduzima pravo hrvatskim građanima, hrvatskim državljanima koji žive recimo evo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ili u Slavoniji ili bilo gdje u Istri, u Međimurju itd. Bi li to bilo prihvatljivo ovom Hrvatskom saboru da netko želi oduzeti pravo, a ovim se oduzelo pravo. To je konkretno, na žalost to je konkretno i to je rezultat onih promjena na kojima je inzistirao SDP. To je rezultat toga. Ljudi moji ako niste svjesni, pa pogledajte što se događa, pogledajte što se događa na tim izborima. Pa ljudi nisu u prilici ostvariti svoje temeljno ustavno pravo, temeljno ustavno pravo nisu u u prilici ostvariti. Naravno da to pitanje mora čim prije doći na dnevni red Hrvatskog sabora. Ako želimo doista biti demokratska država koja priznaje jednaka prava svim državljanima. Ovdje se govori o Rezoluciji Europskog parlamenta. O rezoluciji Europskog parlamenta se na žalost pravo na pobačaj pokušava i pitanje rodnosti … …/Upadica Stazić: Vrijeme./… … pokušalo ubaciti u tu rezoluciju i zato se bilo protiv. ne zbog toga što smo mi protiv jednakosti muškaraca i žena, nego zato što se pravo na pobačaj i rodni aspekt pokušava ubaciti kroz tu rezoluciju na čemu su lijevi inzistirali i na svu sreću nije prošlo. Hvala kolega. Kolega Matušić, vi kao i ostali ovih dana čujemo ovdje lekcije nam držite o našem ponašanju, o svemu tome kako se mi ponašamo, što radimo. Hajd se vratite sebi i pričajte malo o sebi i o tima stvarima. Pričamo danas o smanjivanju broja članova biračkih odbora. Hajmo pričat o tome i financiranja kampanja. Na terenu što se događa, kako se financira i da li je sve transparentno. Također pričali ste gdje je to veliki broj glasova skoro 100%. Da, imali ste ih 100%. Gdje Gdje nije bilo biračkih kontrola, članova biračkih odbora druge stranke to ste fino popunili i tamo je izlaznost 99%. To je to. A mi pričamo danas o članovima biračkih odbora za Europski parlament smanjujemo na šest. Pa mi od postavljanja Hrvatske države imamo stalno šest članova biračkih odbora za lokalne izbore i parlamentarne izbore. Mislim da mi ne ide da neku razliku pravimo od parlamentarnih do lokalnih izbora ili parlamentarnih i europskih, za europske izbore. Imamo isti broj. Ako to zadovoljava, pa mislim da će zadovoljavati i ove faktore ponašanja. Hvala. Na repliku odgovara Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Ne znam o kojim iskustvima govorite, vjerojatno vlastitim kad govorite o tim iskustvima ne znam gdje je to bilo 100% izlazak i 100% rezultat. Ako je bio 100% izlazak i 100% rezultat, dakle ako je bilo 100% birača to ne znači da su glasovali za jednu stranku. Ja nisam nigdje čuo za takav primjer, nigdje. Čuo sam možda za postotke od 60 do 70% ali to je uobičajeno, to je normalno, 60 do 70% na lokalnim izborima u manjim sredinama je lokalno i očekivano. To je sasvim očekivan rezultat izbora. Na žalost, ove promjene koje vi sada uvodite dovest će do smanjenja. Zadnji put smo imali svega dvadesetak posto izlaska na izbore za Europski parlament. Ovim izmjenama ćete u konačnici dovesti do još većeg smanjenja. Prema tome, sasvim je jasno da ove izmjene nisu dobro procijenjene, da se moglo uštedjeti ako je to zapravo temeljna intencija, temeljna nakana predlagatelja da se smanji iznos i da su uštede milijuni kuna. Koliko je navedeno 13,2 milijuna kuna. To se moglo na drugačiji način kao što smo predložili dakle smanjenjem iznosa sa 300 kuna na iznos jedne dnevnice i to je ušteda od 40%. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba SDSS-a govorit će poštovani Milorad Pupovac. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Klub zastupnika samostalne demokratske srpske stranke naravno podržava bolje uređenje i pojeftinjenje, dakle bolje uređenje izbornog postupka, a i pojeftinjenje izbornih troškova. Međutim, ono o čemu treba voditi računa kao što je već u nekim raspravama već istaknuto da li je to sasvim u skladu sa ustavnim odredbama. Dakle, osnovno pitanje gospodine ministre glasi da li se Ustavni zakon o provedbi Ustava i ovaj prijedlog zakona igdje sudaraju. Drugim riječima da li kao što je kolega Matušić istakao odredbe Ustavnog zakona o provedbi Ustava koje kažu da se izborno zakonodavstvo ne može mijenjati u godini prije održavanja izbora odnosi i na izbore za Europski parlament. Ili pak postoje neka izuzeća kakva su postojala 2011. godine kada se ignoriralo tu odredbu Ustavnog zakona o provedbi Ustava u vezi sa izmjenama i i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o izborima za zastupnike u Hrvatski sabor kada su posrijedi izbori za zastupnike nacionalnih manjina. Kada je Ustavni sud stvorio pretpostavku da može djelovati protiv vlastitoga zakona, a to znači Ustavnog zakona o provedbi Ustava. Ja nemam zadnju riječ oko toga ali bismo voljeli čuti vaše očitovanje u vezi sa tim. Drugo, što se tiče pojeftinjenja i smanjenja broja članova odbora mi podržavamo pojeftinjenje, ali slažemo se da treba razmisliti oko toga da li je to jedini način da se pojeftini postupak time što će se smanjiti broj članova odbora. Što ako članovi odbora trebaju otići do starijih i nemoćnih osoba, do bolesnih i onih koji ne mogu doći do biračkih mjesta? Hoće li smanjenje članova biračkih odbora izazvati teškoće u radu odbora i hoće li onemogućiti članove odbora da dođu do ljudi kojima je potrebna njihova pomoć, odnosno njihov dolazak kako bi pred njima mogli obaviti glasanje? To je pitanje na koje bismo rado čuli vaš odgovor. Drugo pitanje u vezi sa smanjenjem jeste neće li se na ovaj način, i tu bismo htjeli čuti vaš odgovor, neće li se na ovaj način zapravo zadržati princip da sve stranke mogu dati, koje sudjeluju u stranačkom parlamentarnom saborskom životu, mogu dati svoje predstavnike u biračke odbore, a da taj princip smanjenja broja zapravo bude doveden djelomično u pitanje i da ta stvar zapravo taj kolač bude podijeljen samo između velikih stranaka ili većih stranaka a da manje stranke zapravo ostanu kratkih rukava u vezi sa tom vrstom podjele ili da eventualno dobiju mrvice koje će pasti sa stola dobrom voljom velikih političkih stranaka? A to znači eventualno njihovim potrebama za malim političkim strankama i njihovim članovima biračkih odbora. To bi svakako trebalo razjasniti. trebalo bi otkloniti moguće opasnosti koje se s tim u vezi pojavljuju. Na nekim područjima najmanje 10 biračkih odbora neće biti dovoljno. Zbog većine pojedinih općina i zbog raštrkanosti pojedinih općina odnosno naselja unutar tih općina najmanje 10 biračkih odbora odnosno najmanje 10 biračkih mjesta će biti problem, posebno ako lokalni načelnici ili lokalne stranke ocijene da im je recimo 6 ili 7 ili 8 biračkih mjesta puno bolje nego 10. Jer znaju kako pojedine sredine glasuju i znaju da te sredine ne mogu recimo prevaliti recimo 15 ili 20 km do sljedećega biračkoga mjesta, odnosno njihovi birači. Tko će to nadzirati? Državno izborno povjerenstvo ili će to biti stvar slobodne volje općinskih vijeća, odnosno općinskih načelnika, gradonačelnika koji su i dosada krojili svoje svoje statute u skladu sa vlastitim političkim procjenama što im je dobro? Da li im je dobro da imaju 15 vijećnika ili im je bolje da imaju 9 vijećnika u svojim općinskim vijećima? Ne što je bolje građanima, nego što je bolje njima za ishod. A ako se budu time rukovodili, a zašto se ne bi rukovodili ukoliko im je to u interesu, ukoliko im to donosi političku korist i osigurava im političku pobjedu, onda je pitanje da li se time može to se time može to manipulirati. Pa vas molimo da nam kažete na koji način i kako se misli izbjeći ta vrsta opasnosti koja je ozbiljna. Mi smo, ako mi sada dozvolite povodom ovoga zakona, dvije stvari. Dakle, nije mala stvar uštedjeti 13 milijuna i 500 tisuća ili već koliko na ovoj stavci na ovoj stavci i na ovome. Naravno da mislimo da treba štednja u svakom segmentu kada je posrijedi trošak države, kada je posrijedi trošak izbornih postupaka. Mi imamo pet izbornih ciklusa u Hrvatskoj. Imamo izbore za predsjednika Republike, imamo izbore za nacionalni parlament, imamo izbore za Europski parlament, imamo izbore za lokalnu samoupravu i imamo izbore za manjinska vijeća. Političke stranke koje u tome sudjeluju ili grupacije koje u tome sudjeluju doista imaju teške i velike i značajne troškove. Ima ih i država. I vrijeme je da razmislimo možemo li biti racionalniji u tom postupku. Ne samo na ovoj stavci nego i na načinima na koji se provode birački postupci i načinima biranja koje možemo imati. To bi po mojem mišljenju donijelo više rezultata s jedne strane, a s druge strane bi vjerojatno pospješilo i poboljšalo kvalitetu demokratskih procesa u samoj zemlji. Ali nešto što je mnogo značajnije od ove priče o ovoj vrsti ušteda ili ušteda na auto gumama kao što je ovdje počela priča ili kao što naši demokratski mediji hrane našu demokratsku javnost, a zaboravljaju elementarne činjenice kao što ih i mi povodom zakonodavstva u EU sudjelovanja našega u europskim institucijama zaboravljamo. Ma nije li mnogo važnije kolegice i kolege i gospodine ministre, nije li mnogo važnije pitanje koliko je novaca investirano u RH od vlasnica banaka ili telekomunikacijskih kompanija koje su zarađene u Hrvatskoj protekle godine. Koliko? Je li jedna kuna i u čemu? Je li naš posao ovdje da postavimo to pitanje i ne bi li veća korist bila za RH i za njezine građane kada bismo kao u slučaju INE postavili pitanje zašto nema ozbiljnih investicija kao što je bilo ugovorom definirano? Ne bi li smo mi mogli postaviti pitanje ovdje posebno u godinama ozbiljnih i teških štednji, posebno u okvirima nedostatka novaca za investicije, ne bismo li mogli postaviti pitanje, dobro, ako novac koji je zarađen na kreditima sa državom Hrvatskom i sa državljanima ili građanima RH se ne investira u RH nego odlazi preko granice, ne bismo li se mogli podsjetiti priče o devizama koje odlaze u Beograd a ne investiraju se u Hrvatsku. A gdje odlaze sada te revizije, gdje odlazi sada taj novac. Mnogo je veći i mnogo je značajniji od ovih bijednih 13 milijuna i od onih bijednih guma za aute koje kupuju naši dužnosnici ali mi o tome ne raspravljamo niti tu perspektivu uopće imamo niti govorimo o tome u kontekstu našega članstva u EU, a primarna pretpostavka članstva jeste jednakost, jeste pravednost. Da li će gospodine ministre, postavljam to vama kao članu Vlade, to nije vaš resor, ali jeste stvar Vladine politike, da li će ovo pojeftinjenje koje se postiže ovim prijedlogom zakona povećati cijenu rada u našoj zemlji i osigurati bolje zarade našim radnicima, neće, ne, nego ćemo ovdje dobiti Zakon o radu kojim će se srušiti dodatno cijena rada. Dobit ćemo prijedlog Zakona kojim ćemo dodatno srušiti plaće radnicima, a o tome se radi. To je smisao budućih, sadašnjih i budućih zastupnika u Europskom parlamentu da postavljaju tu vrstu pitanja i našega također ovdje. Jer sudbina naših ljudi ovdje, naših radnika ne kroji se samo više ovdje nego se kroji izvan naše zemlje i iz tog razloga mi se čini da su to prava pitanja, da su to prave uštede, da je to pitanje prave mjere ili prave ravnopravnosti a ne ovo što smo danas započeli. o usklađenosti sa Ustavnim zakonom o provedbi Ustava, na pitanje o posljedicama smanjenja broja članova biračkih odbora za dostupnost biračima koji su nemoćni, stari, bolesni i na pitanje koje su mogućnosti, odnosno da predstavnici lokalnih vlasti smanjuju broj biračkih mjesta i na taj način utječu na mogući ishod glasanja odnosno na rezultate izbora ukoliko nam date odgovore koje ćemo smatrati prihvatljivim za nas, onda će Klub Samostalne demokratske srpske stranke prihvatiti ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Imamo dvije replike, prvo Dragutin Lesar. Izvolite. da dođe do dogovora o ovim eventualnim promjenama zakona jer će birači u Hrvatskoj 25. svibnja izaći i imati mogućnost izaći na izbore za članove Europskog parlamenta. Eventualni konsenzus u Hrvatskom saboru o ovom prijedlogu zakona u velikoj mjeri može utjecati i na izlaznost ljudi u Hrvatskoj na ove izbore i ako dogovorom postignemo cilj ušteda i smanjenja troškova izbornog procesa ali ne na račun transparentnosti na biračkom mjestu poslat ćemo i snažnu poruku građanima i građankama ove zemlje da nam je stalo da izbore pripremamo bez političkih sukoba, da šaljemo poruku poziva, zajedničkog poziva da ljudi u što većem broju izađu na ove izbore. I zbog toga smatram da i ponuđena naša dva amandmana jesu na tragu i želje predlagatelja da se smanje troškovi ali i naših obrambenih stavova da to ne ide na račun transparentnosti na biračkom mjestu. Postoji samo jedan problem, ovlast određivanja visine naknada i članovima izbornih povjerenstva i biračkih odbora je na državnom izbornom povjerenstvu. Dakle, o tome ne odlučuje ni Vlada ni Sabor i naš apel i Sabora Državnom izbornom povjerenstvu da zbog ukupnih štednja i napora, smanjenja troškova, doista te iznose smanji. Jedini način, službeni kako drugačije na te ljude apelirat da shvate o čemu govorimo i da idemo sa takvim načinom smanjenja i to je točka čini mi se oko koje ćemo se svi složiti. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Pupovac, vi ste spomenuli u jednom trenutku rečenicu ili riječi bijednih 13 milijuna kuna. ja ne bih rekao da je 13 milijuna kuna u krizi u kojoj je Hrvatska država bijedan iznos. To je dosta veliki iznos, ali u svakom slučaju ova vaša pitanja koja se odnose i na biračke odbore i na broj članova biračkih odbora i na sama Izborna povjerenstva, definitivno bi trebalo omogućiti građanima, po mojem mišljenju da na što bližem mjestu mogu izaći na izbore i glasati. A s druge strane, definitivno nije potreban toliki broj Izbornih povjerenstava jer stvarno mogu Izborna povjerenstva u pojedinim gradovima praktički odraditi posao i za okolne općine, možemo to tako pojednostavljeno reći. Tako da mislim da također ne bi narušilo sam proces izbora ako bi broj članova biračkih odbora bio 6, a ne 10 jer realno gledajući šestero ljudi može bez ikakvih problema obaviti taj posao, bez obzira što će male stranke sigurno biti manje zastupljene, morat ćemo u tom dijelu vjerojatno imati promatrače ili na neki drugi način rješavati svoje interese. Poštovani kolega Hrg, naravno da ja ne mislim da je 13 i pol milijuna kuna bijedan novac u bilo kojim okolnostima, ali u usporedbi sa milijardama koje se godišnje prelijevaju iz naših financijskih institucija u financijske institucije drugih država koje mi puštamo kao da su normalan proces, to jeste bijednih 13 i pol milijardi. Ali ako vi želite se baviti time koliko će žena trebati roditi u Hrvatskoj da pri tome ne vodite računa o tome kako će ta djeca živjeti i kako današnja djeca žive, vi to možete kao što radite do sada. Ali moje pitanje jeste, sa čime ćemo mi hraniti našu djecu? A to je vrlo konkretno pitanje. S čime ćemo školovati našu djecu? Sa ovom vrstom pojeftinjenja, a ne vodeći brigu o tome gdje nam odlazi novac i koliko smo ravnopravni prema drugim zemljama, to sigurno nećemo postići. Inače ćemo doći u situaciju da ćemo se odnositi kao Zagreb što se odnosi i Centralna vlast prema Općinskim vlastima. Uzmi im sve pa im onda daj eventualno nešto natrag. Tako i nama, uzmu nam sve, a mi ćemo se baviti time da li imamo pravo na gume i da li mi možemo imati pravo na 6 ili na 10 članova biračkih odbora. Takvu priču što se mene tiče neću prihvatiti, niti moj klub. Stajalište kluba HNS-a predstavit će Jozo Radoš. Gospodine potpredsjedniče i gospodine ministre, kolegice i kolege. Pa bilo je ovdje govora o glasovanju Hrvata izvan Hrvatske na izborima što nije neposredna tema ovoga zakona, bilo je govora o kupnji automobila, što također nije neposredna tema ovoga zakona pa bih ja, ako bih tako nastavio mogao postaviti temeljno pitanje svih izbora. Što sa onim izborima koji su dobiveni na nepošten način, protuzakonit način, temeljem kojih je stvorena parlamentarna većina, formirana Vlada koja onda donosi zakone ove zemlje i dovodi u pitanje legalnost i legitimnost svoga djelovanja? To je veliko pitanje koje bi trebalo postaviti kada se govori o izbornom zakonodavstvu, ali ja to pitanje neću postaviti, odnosno neću stavove o tome izreći zato što generalno smatram da bi trebalo voditi rasprave uvijek o meritumu, a ne uvijek o istim stvarima. Gotovo sve naše rasprave izgledaju potpuno jednake jer vrlo rijetko i na odborima, a pogotovo na … ne govorimo o meritumu stvari nego uvijek o aktualnim političkim pitanjima koja okupiraju javnost i to je razlog zašto neću otvarati ta pitanja. Ali kada se bude govorilo o izbornom sustavu generalno onda svakako i ta pitanja treba odgovoriti i izreći stavove, sudove, odgovoriti na ta pitanja dakle, a ne samo ih postaviti. U pogledu merituma ovoga zakona logično je da svaka zemlja odgovorna pokušava smanjiti sve troškove koje može jer nije ideja da država zapošljava svoje sugrađane pa i preko rada u Izbornim povjerenstvima, odnosno biračkim odborima, nego da im stvori uvjete da se zapošljavaju izvan onoga što financira država, prema tome štednja, racionalno upravljanje novcima poreznih obveznika je zadaća svake moderne i uređene države i ovaj prijedlog je logičan. On dolazi na neki način i od struke, naime ovo je prijedlog Državnog izbornog povjerenstva. Ako je Državno izborno povjerenstvo koje nema posebnih motiva niti užu nadležnost brige o proračunu RH dalo takav prijedlog, onda je zacijelo to doista moguće, ako je moguće, onda je to i potrebno učiniti. Dakle, nekih štetnih posljedica od ovoga zakona, prijedloga zakona ne bi trebalo očekivati. Ovdje se govorilo u tom kontekstu i o cijeni demokracije pa isto ću biti blag ocjenjujući te rasprave o cijeni demokracije, da se radi često puta o igri, neću ići dalje od toga pa ću navesti samo dva vrlo bliska primjera. Kada nismo spojili izbore za Europski parlament prošle godine i lokalne izbore, onda se stalno govorilo o tome kako se troši 70 milijuna kuna, to je tada bilo jako važno, to je bila glavna tema Europskih izbora, a onda oni koji su je postavljali su govorili na kraju, a zašto ne otvaramo prave teme, a upravo su oni nametnuli temu cijene izbora, odnosno koštanja izbora, da bi se nakon nekoliko mjeseci kada se radilo o referendumu koji je bio u skladu sa njihovim političkim gledištima u njihovom političkom interesu na neki način pitanje koštanja toga referenduma više nije bilo važno pitanje. To je ta igra, to je ta neprincipijelnost, ali kažem neću se zadržavati i na tom pitanju dalje od ovoga. Što se tiče ovoga prijedloga zakona budući da prijedlog zakona temeljna njegova izmjena dolazi od DIP-a očekujem da ono točno određuje optimum. Ovo nije političko pitanje, ne bi trebalo biti političko pitanje, to bi trebalo biti pitanje funkcionalnog balansa da li se sa tih 6 članova biračkih odbora i sa 10 biračkih odbora prema općinskom i gradskom izbornom povjerenstvu može dobro odvratiti posao iako se to tehnički može odraditi nema nikakovih političkih razloga se to ne čini. Tu se međutim otvara pitanje i drugih izbora. Naime, ovdje se govori o onim izborima na kojima se pojavljuje samo jedan birački glasački listić. To jesu ovi izbori, to su referendumi,međutim jedini izbori na kojima se zna pojaviti redovito dva, nekada tri, a nekada i četiri biračka glasačka listića to su lokalni odnosno regionalni izbori jer imate dva listića obavezno, dakle regionalnu i lokalnu razinu pa onda negdje imate i nižu razinu mjesnih odbora, a negdje imate i manjinske izbore. Tako da se tada mogu pojaviti i 4 biračka glasačka listića i te izbore bi doista vjerojatno bilo teško odraditi sa manjim brojem članova biračkog odbora i sa većim brojem biračkih odbora prema izbornoj komisiji grada ili općine. Ali ne vidim razloga zašto to ne bi bilo sa parlamentarnim izborima na kojima u većini slučajeva imate jedan listić, samo kada se radi o manjinskim izborima imate više listića, a oni nisu česti i to je puno lakše glasovanje. Teoretski se ovdje može dogoditi da ako imate u prosjeku 20a-ak lista za europske izbore i po 11 kandidata, 20 puta 11 to je 220, hvala Boro, uspio bi ja to nekako i sam. Dakle potencijalno imate 220 pozicija za brojanje, a kada imate parlamentarne izbore imate 40-ak lista recimo dvostruko više lista, imate samo 40-ak pozicija za brojanje, tako da ovo brojanje možda može biti zahtjevnije od brojanja u u izborima za Hrvatski sabor jer tamo se samo ponegdje pojavljuje još dodatni listić za manjinske izbore. Pa bi trebalo razmisliti o promjeni radi daljnje racionalnosti, o promjeni toga pravila da nije bitno da li su dva ili jedan listić na izborima jel se ovdje doista samo jedan jedini listić nego koji je opseg posla rada biračkih odbora i izbornih povjerenstava općina i gradova odnosno svih ostalih viših izbornih povjerenstva. No to kao i odluku o tome da li će prihvatiti amandman kolega iz kluba Hrvatskih laburista treba prepustiti onima koji znaju, koji su bolje upućeni i u funkcionalnost i u tehnologiju toga procesa, a jednako tako i u prostornu raspoređenost biračkih odbora. Kolege Laburisti kažu da bi se taj njihov amandman koji predlaže da to bude 20 biračkih odbora odbora pod jednim izbornim povjerenstvom općine i grada ne bi se ticao otoka, što je svakako uredu, ali postoje oni dijelovi Hrvatske u kojima to može biti problem. dakle rjeđe naseljeni dijelovi Hrvatske možda bi se tu u funkcioniranju i odrađivanju toga posla ako to bilo 20 po jednom izbornom povjerenstvu bila poteškoća, pa onda to pitanje, odluku o tome da li je to optimalno ili optimalno ovo što je Vlada predložila prepuštamo predstavniku Vlade odnosno Vladi RH. Smatramo da je ovo dobro, da neće ugroziti kvalitetu izbornog procesa, da će donijeti uštede, a to treba biti princip i u vremenima blagostanja, a ne samo u vremenima krize i to je razlog zašto je Klub zastupnika HNS-a podržava ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Kolega Radoš ja mislim da bi hrvatsku javnost interesiralo kada ste već otvorili i dotaknuli ste kao što ste to rekli u uvodnom dijelu vašeg obraćanja da bi hrvatsku javnost interesiralo dakle koji su to izbori bili neregularni i nezakoniti.

Uz činjenicu da niti jedno međunarodno tijelo koje je pratilo izbore u Hrvatskoj nikad nije proglasilo neke od izbora neregularnim, nezakonitim. Niti jedna nevladina organizacija koja je pratila izbore od GONG-a pa dalje nije proglasila niti jedne rezultate izbora u Hrvatskoj nezakonitima, nelegalnima i da je došlo do krađe na tim izborima. Ako je bilo nepravilnosti, a bilo je nepravilnosti vjerojatno u svim izborima određenih nepravilnosti ali te nepravilnosti su bile uočene i izbori na pojedinim biračkim mjestima su bili ponovljeni i bilo je nadzirano od strane svih relevantnih tijela i nije bilo nezakonitih rezultata izbora. Recite nam, recite hrvatskoj javnosti koji su to rezultati izbora neregularni? Ako nećete hrvatskoj javnosti recite međunarodnoj javnosti. Po tome ste poznatiji ako nećete reći hrvatskoj javnosti. Druga stvar, govorili ste o referendumu, naravno da treba svaki referendum podržati koji dobije zakonski predviđene uvjete od strane građana, dakle podršku građana. Recite zašto kočite sada ovo pitanje referendumskom koji su građani postavili pred Hrvatski sabor? Evo recite hrvatskoj javnosti, recite onim građanima koji su sakupili dovoljan broj glasova da se provede to referendumsko pitanje da se hrvatska javnost očituje, recite zašto to kočite?

A što se tiče ovih ostalih pitanja koja ste postavili nisam siguran da bi baš predstavnik HDZ-a trebao postavljati takva pitanja, čini mi se da to nije osobito pametno. Naime, nisam ja mislio na pojedinačne slučajeve biračkih odbora i izbornih povjerenstava. U zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj smo uglavnom, to je po mom mišljenju veliki doprinos i kvaliteta naše demokracije, nismo osporavali izbore makar su ti izbori neki bili aljkavo provedeni, ponajprije birački popisi. Pa u nekakvoj idealnoj situaciji sama činjenica da na biračkom popisu imate više građana nego što može birati bi bila dovoljna za za diskvalifikaciju nekih izbora, ali to nije problem i nije bio razlog za osporavanje izbora i nije bio razlog za nepriznavanje legitimiteta i legaliteta izabrane vlasti što je velika stvar a moglo se defacto raditi i to. Nadam se da je to pitanje iza nas. Ja sam to pitanje kolega Matušiću postavio s obzirom na financiranje kampanja. Ako je neka vlast osvojena na novcu koji je pokrade, ta činjenica dovodi u pitanje legitimitet i legalnost te vlasti i sve što ta vlast čini i to je problem. To pitanje treba postaviti, o njemu razgovarati ali prijedlog ovoga zakona je vrlo uzak i zato sam rekao to pitanje treba postaviti kada se bude govorilo generalno o izbornom sustavu Republike Hrvatske. Štovani gospodine dopredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Radoš, ne znam na što ste mislili ali ja pretpostavljam da ste mislili na ove zadnje izbore koje je dobila kukuriku koalicija. Jer gospodine Radoš ne određuju samo svirači rezultate izbora, određuju tu i neki drugi igrači koji svojim radom i podešavanjem, nekim tajminzima itd., mogu bitno odrediti izborne rezultate i procese u državi itd.. Ali nije to predmet moje replike. Vi ste rekli, prigovorili ste nekim ljudima među kojima sam bio i ja. Što su tražili? Da se povežu izbori za Europski parlament i lokalni izbori. A što smo zahtijevali također da se prizna referendum, da se referendum i temi toj i toj održi. To što vi uspoređujete te dvije stvari, to je bahato do perverzije u demagoškom smislu, bahato do perverzije. A znate zašto? Zato što su se, vama je to jasno da su se lokalni i europski izbori, samo je tri tjedna dijelilo i ništa mi nismo bili ucijenjeni, mogli su se povezati. To je bilo samo pitanje tehnike i uštedjeti 70 milijuna. A vi ste osporavali referendum da se on ne smije održati a mi smo govorili da se mora održati. I te dvije teme, morate biti bahati do perverzije da to ovdje izložite sa govornice Hrvatskoga sabora. Na repliku odgovara Jozo Radoš. Govorite o tome da ne priznajemo rezultate referenduma, pa o čemu govorite? Pa taj referendum je održan u skladu sa

tada smo smatrali i danas smatram da je jasno predočenje onoga što je rezultat, što je cilj nekih izbora, jasno prepoznavanje programa i ljudi koji će biti birani a to odvajanje izbora znači je važnije od tih 70 milijuna kuna i ja sam i sada na tom stajalištu. A kada se radi o kukuriku koaliciji i pjevačima, ne radi se o tome kolega Marasoviću. Radi se o tome da po svemu sudeći su neki izbori parlamentarni izbori u Republici Hrvatskoj i lokalni izbori osvajani sa ukradenim novcem. I ta činjenica dovodi u pitanje legitimnost i legalnost tijela koja su nastala na tim izborima a to nije kukuriku koalicija. Nova replika Deneš Šoja. iznose vezano za ovu materijalnu stranu, odnosno financijsku, taj aspekt izbora koji na nivou države imaju imaju cijenu od 40, 50 ili čak i do 70 milijuna kuna. Kada se taj iznos usporedi sa državnim proračunom onda je to možda i manji u relativnim relacijama ili kada se usporedi izbori na lokalnoj razini gdje izbor jednog zamjenika načelnika kojeg financira lokalna zajednica iz proračuna od 4,5 milijuna kuna koštaju preko 200 tisuća. Ta problematika svakako ima svoj financijski aspekt i drugi problem je aspekt sastava povjerenstva. Ali najveći apsurd je u tome, to upućujem, odnosno kažem i vama a posebno članu Vlade gospodinu ministru, apsurd je u tome da nagradu za izborno povjerenstvo posebno za vanjske članove jer po novom ima povjerenstvo pa ima i vanjskih sve u interesu demokracije predlaže Državno izborno povjerenstvo a visinu utvrđuje Vlada a plaća a plaća se iz proračuna lokalne samouprave. I to moram reći sasvim otvoreno za neke vanjske članove koji imaju u cijelom tom postupku samo zadatak ništa više ili simboličnih potpisati određeni zapisnik za 3600 ili 3800 kuna. Pa molim vas lijepo, to dole na terenu objasniti ljudima, onima koji režu vinograd mjesec dana za te novce to nije lako, a mi se ovdje svi zalažemo za radnike, za malog čovjeka itd. Taj momenat mislim da treba uzeti u obzir,

Hvala lijep. Ništa, mislim da mi je već odgovoreno, naime htio sam pitat gospodina Radoša na što je on mislio, ali to pitanje je postavio kolega Matušić pa nema u ovom trenutku razloga da

vi ste govorili o nepravilnostima na koje su vam odgovorili replikama neki drugi, no treba razlikovati tzv. postizborni i prijeizborni inženjering. Dakle, u ono vrijeme kada prođu izbori onda postoji tzv. poslijeizborni inženjering u kojemu se novčana sredstva i neke druge stvari upotrebljavaju kako bi se sastavile koalicije Vlade. tu je ta kvaka o kojoj vi govorite. Slično npr. imamo situaciju, trenutno imamo situaciju Osijeku u kojoj je i vaša stranka i SDP i HDZ, svi u jednoj koaliciji a kontra HDSSB-a. Dakle to je poslijeizborni inženjering u kojemu i vaša stranka dobrano sudjeluje. Na koji način i kako? Pa podjelom mjesta u svim mogućim nadzornim i ostalim odborima koje ima Grad Osijek. Ono što sam vam posebno htio reći je to da ste vi dobro objasnili složenost i opseg poslova biračkog odbora prilikom prebrojavanja tzv. preferencijalnih glasova kod izbora za Europski parlament rekli ste da je to relativno veliki broj kada imate 220 imena odrediti dakle preferencijalni broj glasova. A na kraju ste rekli i na početku da ćete prihvatiti ovaj zakon. Iako je složenost poslova vrlo velika, tako ste opisali, ali ćete pristat na smanjenje broja članova biračkog odbora sa 10 na 6 pa mi nije jasna ta logičnost, logika razmišljanja u svezi toga. … /Upadica se ne razumije./ … Na kraju krajeva ste objasnili da bi zapravo bilo dobro da za sve izbore imamo 6 članova biračkih odbora, bilo koje vrste, do

Kolega Grubišiću, riječ inženjering je vrlo kompleksna … što znači postizborni inženjering, ali ako mislite na slaganje vladajućih većina na razini države, županija i gradova to je normalan politički proces i tako funkcionira demokracija. To što netko to zove političkog trgovinom i tako zapravo o jednom sasvim neizbježnom procesu formiranja vlasti govori na negativan način to je drugo pitanje. Druga je stvar naravno ako ta politička trgovina uključuje nečasne, prljave, protuzakonite radnje, potkupljivanje itd., onda to je problem. Ovo prvo ne samo da nije problem nego je i jedini mogući način dolaska do vlasti koja bi trebala ispuniti ono što građani od vlasti očekuju. Jednako tako i preuzimanje odgovornosti za upravljanje. Nisam primijetio kolega Grubišiću da kada je HDSSB negdje na vlasti da pušta članovima HDZ-a, HNS-a i SDP-a da budu članovi raznih upravnih tijela. Ako je to vaš stav pa otvorite taj postupak, pa dajte članovima HDZ-a u Slavoniji, da budu članovi tih tijela. Dakle to isto radite, a prigovarate drugima što je potpuno nedosljedno. Što se tiče prijedloga, ja sam rekao da je to prijedlog DIP-a. Valjda DIP kolega Grubišiću koji vodi taj postupak, nadzire ga već godinama, bolje od vas ili mene zna da li je 6 optimalno ili je 10 optimalno. Ja imam povjerenja u prijedlog DIP-a, a ako je taj prijedlog loš onda će to valjda prosuditi predsjednik, član Vlade. I na kraju, nisam predlagao da se u lokalnim izborima smanjuje broj biračkih mjesta, broj članova biračkog odbora zato što je tu najveći posao, Nisam predlagao nego nisam o tome govorio uopće. zamjeniče, kolegice i kolege. Ja podržavam ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Smatram da će upravo smanjeni broj članova ne samo da će on dovesti do uštede u proračunu, za proračun Republike Hrvatske što je nama naročito važno nego s druge strane da neće ni na koji način ometati ili ugroziti vjerodostojnost izbora. A oni su na mnoge načine bili načine bili do jednih, unazad nekoliko godina upitni, mnogi i prije svega način financiranja i ovo sada što se odvija pred našim sudovima, financiranje iz crne vreće gdje su se dakle obilato darivali birači na različite načine i to novcem onih koji nikada ne bi glasali za tu stranku. Međutim, ta vremena nadam se da su jednom za svagda iza nas. Ono također što je značajna novina, a to je da dosadašnji naš nije imao regulirano pitanje ukidanja imuniteta članu Europskog parlamenta i da ovaj prijedlog zakona usklađuje se sa odredbom Poslovnika Europskog parlamenta. Mi smo odredili, ovdje je u prijedlogu, mislim da je to dobro rješenje da zahtjev za ukidanje imuniteta takvom članu može podnijeti nadležni sud, odnosno Državno odvjetništvo. Kad god se, s obzirom da se radi o hitnom, o prijedlogu zakona s prvim i drugim čitanjem, dakle s konačnim prijedlogom zakona dozvolite da nešto kažem i o tome što u biti ovaj prijedlog zakona kojim ćemo izaći na europske izbore znači za građane. I što uopće ti izbori znače za građane? Jer izbori i sloboda izbora nije da se netko opredjeljuje za ovog, onog, prvog, drugog ili trećeg nego zbog čega se za njih opredjeljuje. A to ljudima i dan danas kada je riječ o ovim izborima nije jasno i to mnogi žele prikriti počevši još sa razine Europske unije dominantne većine koja uopće ne govori o tome. I zato ja ću iskoristiti ovu priliku da kažem nešto o tome. I u kojem trenutku mi s obzirom što se događa trenutno u EU i što nam je ta većina konzervativna priredila i tko tome doprinosi da tomu bude tako iz Hrvatske. To hrvatskim građanima treba reći. Ovdje je danas već to bilo spomenuto, a to treba spominjati više puta da se to nikada više ne ponovi. da su hrvatske, da su europarlamentarke koje dolaze iz Hrvatske, doduše iz HDZ-a ali i to nije bitno, najbitnije, iz HSP-a glasale protiv Izvješća o ravnopravnosti muškaraca i žena kad su u pitanju njihove plaće. Pa zar to nije sramota? Dalje, u kojem trenutku se događaju također ovi izbori? U trenutku kad mnoge zemlje razmišljaju da uvedu kvote za useljenje i koga? Građana Europske unije, iz onih valjda zemalja koje su manje vrijedne. U onom trenutku kada nam također od strane konzervativaca prijeti da se ukine ili da dođe pod velikim pitanjem najveća tekovina najvećeg projekta Europske unije, a to je sloboda kretanja ljudi, ne samo roba i usluga jer zato može doći u Rumunjsku i Bugarsku svaka roba. Ali postavlja se pitanje također mnoge zemlje u Europskoj uniji razmišljaju o kvotama. Osim toga, ovi izbori su ja bih rekla i to je poruka građanima što za njih znače. Oni su povijesni. Što njima to donosi? Kaže mene se to ne tiče, mala je izlaznost, mnogima to odgovara. Oni su povijesni jer mogu preokrenuti odnos snaga i omogućiti europskim socijaldemokratima i ljevici da dođe na vlast i promijeni ovu ekonomsku politiku koja je od zemalja EU, od zemalja blagostanja, vidite oni se tomu smiju. Da se promijeni, dakle ekonomski model. Jer svi oni koji su doveli do toga, a doveli su upravo zahvaljujući vladavini europske desnice, konzervativaca koji su odbijali prijedloge europskih socijaldemokrata i ljevice da se obuzda financijsko tržište, da se regulira. Ekonomske posljedice doživljavaju svi, neki više, neki manje. To više nije, zbog takvog načina to više nije ona Europa kakvu znaju naši očevi, naši djedovi. Mnogi ovdje imaju roditelje koji su radili u Njemačkoj i čija su se djeca školovala i imali su dobar život ovdje zahvaljujući njihovom mukotrpnom radu. Na kraju krajeva, ne samo to, ne samo što se Europa podijelila na bogati sjever i na siromašni jug, na bogate regije i na siromašne regije što je uveliko doprinijelo i način takve jedne politike koja je upravo za ove južne zemlje namijenila da budu zemlje usluga, a da unište svoju industriju. I to su sada posljedice. To je ono što imaju u planu europski socijaldemokrati da reindustrijaliziraju Europu pogotovo jug Europe. Od tog bi imali koristi svi. To bi dovelo do snažnog zapošljavanja jer je i tamo veliki broj mladih nezaposlen, na sreću ne toliko koliko i u Hrvatskoj. Jer upravo siromašnije i manje zemlje osjetili su veći teret takve krize. I sada ono što je također najopasnije da upravo zbog takve ekonomske situacije kriza služi za ukidanje ili dovođenje u pitanja političkih sloboda koja nikada do sada nisu bila dovedena u pitanje. ponovo ponavljam vidjelo na ovom glasovanju oko izvješća. Nekad, prije nekoliko godina to se nije moglo dogoditi u Europskom parlamentu. Dakle, sad su opasnost i žene. Zašto bi one imale veću plaću? I one se prve otpuštaju pa i na razini Europske unije. Nadalje, mi smo se tamo zalagali i zalagat ćemo se za tzv. Robin Hood akt, akt poreza, Zakon poreza na transakcije. Na takav način bi se u europski budžet slilo od 80 do 200 bilijuna eura godišnje. Možete zamisliti kolika bi to bila jedna injekcija upravo za siromašnije zemlje, za reindustrijalizaciju, za ulaganje u investicije, u rast, nova zapošljavanja pa i otpis dugova siromašnim zemljama koje su upale u ovakvu situaciju bez svoje krivnje. Dakle, ovo je jedan trenutak koji je ozbiljan za Hrvatsku jer ksenofobija, diskriminacija različite vrste, dakle nešto što je bilo mrtvo u Europi ponovo diže glas. Dakle, i političke slobode su u pitanju. Zato donoseći ovaj prijedlog zakona s onim koji će izaći naši birači, oni trebaju biti upoznati i za koga i

Vi ste rekli, neke primjedbe ste dali na račun naših predstavnica u Europskom parlamentu, povezali ste to s nekim strankama u Hrvatskoj i vi ste temperamentna Dalmatinka, ja vam zato neću biti tako oštar u replici. U dopuštenim granicama prodajete maglu, a smatram da je ovo posljedica vaše neinformiranosti. Dakle, u tom pitanju gdje su naše predstavnice glasovale protiv bilo je ubačeno pitanje pobačaja. Pobačaj, pobačaj, pobačaj, ubojstvo djeteta pobačaj. primarno političko pitanje mi svi to znamo, to je primarno svjetonazorsko pitanje. I tu ne pomaže muško, žensko, ljevica, desnica, ovo, ono. Ima država koje su liberalnije od Hrvatske, a konzervativnije su u pitanju pobačaja od Hrvatske. Učite se na primjeru Istre. HDZ tamo dobiva 1 od 14, a Istra je 45 glasala za onaj referendum o braku. Dakle, bilo je pitanje pobačaja i vi iz neznanja dezinformirate hrvatsku javnost zbog čega su naše predstavnice glasale kao što su glasale. I ja im na tome zahvaljujem. Jer ne smije se pitanje pobačaja brkati sa pitanjem ravnopravnosti žena u drugom smislu, zapošljavanja, plaća, kvota u političkim strankama. To su jedne stvari, pobačaj je nešto treće. god se vi trudili objasniti to ljudima to nećete uspjeti. One su glasale protiv jednakosti muškaraca i žena i njihovih plaća. A pitanje pobačaja, vi ste bili 8 godina na vlasti, mi to imamo regulirano zakonima i to nije ovdje uopće bilo dovedeno u pitanje. O čemu vi sada govorite? I osim toga, kanite I osim toga, kanite se upravo takve politike, neke muške politike koja će trenirati svoju snagu na ženskim tijelima. To neće biti poligon za vašu propalu politiku, niti će to ikada u Hrvatskoj biti.

Povrijeđen je članak 238. Poslovnika koji kaže: "Zastupnik tijekom iznošenja rasprave ne smije govoriti o temi koja nije predmet rasprave." Uz svu dobronamjernost nisam uspio razumjeti kakve veze ima glasovanje članova Europskog parlamenta sa brojem članova biračkih odbora koji su predmet ovog zakona i nadležnosti teritorijalne izbornih povjerenstava. Mislim da ste zbog toga trebali upozoriti kolegicu Antičević. Hvala. Činjenica je da se puno puta raspravlja u ovoj sabornici da se proširi izmjene i zakona. Tada bi svi dosadašnji govornici trebali biti opomenuti jer su svi otišli u širinu. To je jedna praksa i radi tog razloga odgovaram vam da nije bilo povrede Poslovnika. S time, isto tako bih molio da budemo korektni prema kolegama i kolegicama kada raspravljaju da ne dobacujemo. A to isto vrijedi i za vas kolegice Antičević jer ovo nije lijepo što ste kazali sada. Kolega Mlakar da li ćete najaviti povredu Poslovnika u pisanoj formi? Dobro, hvala vam. Velim ja vas pozivam, jer znate posljedično što proizlazi iz toga. Za riječ se javio ministar uprave. Izvolite ministre, završno. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem svim klubovima i svim zastupnicima na konstruktivnoj raspravi. Milorad (HNS)** Kolega Mesić, sada ću vam izreći opomenu i molim vas nemojte više. Nije u redu da to radite. Budite korektni. … /Govornici Molim vas, smirimo se, pustimo ministra da odgovori. Ministre, izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Mogu li? Dakle, zahvaljujem najprije svima koji su sudjelovali u raspravi, svim klubovima i svim zastupnicima. Želio bih odgovoriti na sva pitanja koja se tiču ovog zakona koja su ovdje postavljena. Prvo, ovaj dio koji se tiče godinu dana do izbora, da odmah razriješimo. Dakle, radi se o kodeksu dobre prakse Venecijanske komisije koji Milorad (HNS)** Ministre, samo trenutak molim vas. Kolega Borić, izričem vam opomenu i nemojte više. Ministre, Ministre, izvolite. aktom koji je veći, odnosno koji bi onda u tom slučaju trebao biti više razine nego što je običan zakon. to je ova priča o godini dana. E sada, što se tiče konkretno ovog zakona prošle godine u veljači Hrvatski sabor je jednoglasno usvojio izmjene Zakona o izborima za Europski parlament što je bilo dva mjeseca prije izbora. Dakle, 2013. godine Hrvatski sabor je jednoglasno usvojio izmjene zakona koje se tiču izbora za Europski parlament koji su se održali dva mjeseca nakon toga. Dakle, ovaj dio godine dana do izbora nije sporan. Sad možemo na sadržaj. Prvo tiče se članka 2. koji govori o izbornim povjerenstvima ukratko. Dakle, skoro pola izbornih povjerenstava općinskih i nešto gradskih pokriva manje od 5 biračkih mjesta. U sadašnjem prijedlogu zakona, odnosno u sadašnjem zakonu stoji odredba da Državno izborno povjerenstvo može imenovati u istom sastavu izborna povjerenstva za više gradova ili općina ali to na prošlim izborima nije napravljeno. Sada je pitanje Sabora hoće li na neki način dati uputu koja naravno u izmjeni zakona tako i napisana Državnom izbornom povjerenstvu koje kriterije da se vodi kada to bude radilo na način da se ipak smanji broj izbornih povjerenstava jer nema potrebe da u nekoliko susjednih općina koja neka ima jedno, neka ima dva, neka ima tri biračka mjesta, imamo tri biračka odbora i jedno izborno povjerenstvo odnosno ukupno 6 biračkih odbora i tri izborna povjerenstva a s druge strane u gradu Zagrebu imamo preko 600 biračkih mjesta. …/Upadica se ne čuje./… **Batinić, Milorad (HNS)** Kolege

ja se ispričavam ali malo me dekoncentriraju pa ću ponoviti rečenicu, znači da imamo preko skoro skoro polovice izbornih gradova i općina koji imaju ispod 5 biračkih mjesta i da za razliku možda od lokalnih izbora na Europskim izborima doista postoji opravdan razlog da se ne imenuje u svakoj općini i gradu Izborno povjerenstvo nego da se to ograniči na to da jedno izborno povjerenstvo može pokrivati najmanje deset biračkih mjesta uz ovaj prijedlog Laburista koji se tiču otoka koji iz fizičkih razloga bi bilo nezgodno da to bude drugačije. Eto to je što se tiče izbornih povjerenstava. Dakle, lokalni čelnici, lokalne vlasti nemaju nikakav utjecaj na imenovanje odnosno određivanje biračkih mjesta, određivanje izbornih povjerenstva već je to sve u nadležnosti državnog izbornog povjerenstva. Na prva dva članka Zakona i nije bilo dakle primjedbi što znači da zaključujem da ako prva članka postoji konsenzusi da ne bi narušili ovo pravilo o kojem je i gospodin Matušić govorio bez obzira da li je ta praksa 20 godina ili 10 godina, nije bitno. Dakle, nama je želja da se izborni sustavi i izborne stvari u ovome bitnome djelu donose konsenzusom. E sada ostaje pitanje smanjenje broja članova biračkih odbora. To ima svoje pozitivne i negativne strane. I doista se može karikirati neka onda imamo jednog člana biračkog odbora dva ili kontra argument nek ih bude onda 20 pa da se onda proporcionalno to smanji. Dakle, uvijek postoji taj argument. Ovaj prijedlog smanjenja s 10 na 6 je prijedlog državnog izbornog povjerenstva. Dakle, mi kao Vlada smo dobili prijedlog Državnog izbornog povjerenstva u sklopu i priprema za izbore i priprema za donošenje izmjena i dopuna državnog proračuna i mislim da je dobro da ga raspravimo u Hrvatskom saboru jer se tiče ne samo stranaka koje čine vladajuću većinu nego se tiče svih i dobro bi bilo da bilo koja, sa bilo koje strane kad dolazi takav prijedlog da se tako raspravi. Doduše ovo bi bila dobra raspravu prvom čitanju, onda bi mogli malo detaljnije još razmotriti prijedloge ali ćemo do glasanja još jednom sa DIP-om se konzultirati oko toga jer je ovlast donošenja iznosa za pojedinog člana biračkog odbora u nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva, imamo tehnički amandman jednog kluba zastupnika i ukoliko je to dogovor stranaka i suglasnost Državnog izbornog povjerenstva onda ćemo apsolutno ostati u ovome djelu dobre parlamentarne prakse i vjerujem da će to biti jedan korak naprijed u nekakvoj politički korektnosti ili međusobnom razumijevanju izbornih sustava. Ono što ipak neće utjecati na rezultat izbora je to da rezultat izbora je to da se izbori odvijaju na biračkom mjestu. Odredba o broju članova koji moraju biti na biračkom mjestu nije smanjena, nije promijenjena. Dakle, tu neće biti problema. I on je manji nego ukupan broj članova biračkog odbora. Sad je pitanje je li to tehnički dobro da to bude i o tome ćemo još raspraviti i donijeti, dakle pokušati na naj, kao što je rekao predstavnik Kluba SDp-a na najveći, uz najveći mogući izmjene, jer je tako i prvi Zakon o izborima za Europski parlament donesen i njegove izmjene mjesec dana prije izbora i izmjene koje su bile kao posljedica dakle jedne direktive krajem prošle godine. Prema tome, nema doista nikakvog razloga da se baca na bilo koji način sumnja u regularnost izbora tim više što je većina izbora u zadnjih nekoliko godina što se tiče provedbe na biračkim mjestima ocjenjena dakle došli smo do neke razine gdje nije bilo ni velikog broja prigovora niti nekih nekih problema, da sad ne ulazimo u druge rasprave. Bile su dotaknute još dvije stvari. Jedna je a to ima veze s ovim zakonom, dakle ne izlazim izvan teme jer se provodi na biračkim mjestima, dakle biračka mjesta u inozemstvu ukratko, one su određena ustavnim odredbama. Kako su se donosile te ustavne odredbe vjerojatno znate i vi i mi, to je bilo 2010. godine. E ja bih vas podsjetio da na dnevnom redu Hrvatskog sabora se nalazi prijedlog izmjena Ustava. Prema tome i biračka mjesta i dopisno glasanje i bilo šta što se tiče glasanja Hrvata izvan Hrvatske može biti obuhvaćeno ustavnim promjenama i kako bude regulirano tako ćemo staviti u zakone, vam šta drugo reći. to sam govorio u ime Vlade kada sam u prvom čitanju predstavljao Zakon o registru birača, u drugom čitanju predstavljao Zakon o registru birača i kada sam, vjerovali ili ne, predstavljao Zakon o životnom partnerstvu jer mi je jedan od zastupnika u replici rekao da ima još ljudi koji su diskriminirani misleći na njih. Prema tome ta vrata su otvorena, ja ne mogu drugačije se izraziti da to prestane biti tema. Dakle ono što je u Ustavu je tri zastupnika, ali to ne utječe na izlazak birača na izbore. Biračka mjesta utječe na izlazak birača na izbore, ali ne utječu na rezultat od ova tri zastupnika, prema tome nije problem da se i oko toga povede rasprava, ta priča je uvijek otvorena. što se tiče prethodne registracije, što je rekao gospodin Babić, ja mogu samo o brojevima govoriti. Referendum o ulasku u EU 2012. 2012. godine bez prethodne registracije na biračka mjesta u inozemstvu, ova smanjena, izašlo 14 tisuća birača. Izbori za Europski parlament i neki drugi izbori koji su se u međuvremenu održali po istim biračkim, dakle sa prethodnom registracijom, izašlo 13 tisuća birača, 14, 13, dakle nije utjecalo to na broj, prethodna registracija, nego je utjecalo smanjenje broja biračkih mjesta i to treba jasno reći. Što se tiče što je zastupnik, mislim Klarić da je to rekao, broja kriznih situacija u lokalnoj samoupravi, njih je bilo daleko više od 4 u smislu, u mandatu u smislu, u mandatu 2009.-2013. i ako pod krizom podrazumijevamo neslaganje većine u vijeću sa gradonačelnikom, onda je bolje da se to što prije riješi na ovim izborima. Pa ja mislim da više košta to da se oni svađaju 4 godine nego da se jednom to pokuša. I ovaj primjer koji ste naveli je gradonačelnik isprovocirao izbore jer nije predložio, povukao proračun. Dakle, vi ste nastupali s pozicije načelnika i takve su se rasprave vodile, dakle za vrijeme donošenja tog zakona, ali samo u 7 slučajeva je došlo do toga i te općine i gradovi će imati priliku riješiti svoje političke probleme na novim izborima i normalno funkcionirati do kraja mandata, a ne se četiri godine svađati i jedni druge tužakati svim mogućim tijelima zbog isključivo političkog problema. Eto, zato mislim da je taj, ovakav sustav bolji, a vidjet ćemo da li će sljedeće godine to eskalirati u puno veći broj izbora, o tom potom, to ćemo kada bude. Eto, zahvaljujem. Samo da se, dakle Vlada će razmotriti pristigle amandmane i u želji donese zakon sa najvećim brojem glasova, po mogućnosti jednoglasno, razmotriti i primjedbe koje su iznesene u raspravi. Hvala. sumnja u dobre namjere i zakona, međutim ovo je jedna prilika da se postavi jedno možda pitanje vam. Izbori za Euro parlament, odlično su prihvaćene otvorene liste, to se prije, pokazali ste skepsu lani kako će na te otvorene liste reagirati građani i vidjeli smo da su se građani vrlo dobro snašli naročito na vašoj Kukuriku listi, vidjeli su koliko su neki ljudi koji su itekako imaju ugleda, to su građani znali honorirati, to je prije svega Tonino Picula i ostali kandidati. Pa sad pitam da li u obećanju Kukuriku koalicije predizborno je bilo i reforma izbornog zakonodavstva, odnosno novo izborno zakonodavstvo. Mislite li za Parlamentarne izbore predložiti zakon koji bi omogućio otvorene liste? Mislim da bi građani, da građani znaju za koga glasuju i druga stvar je da se onemogući stranačkim šefovima manipulacija. Pa evo. **Bauk, Arsen (SDP)** Dakle, najprije što se tiče moje skepse oko otvorenih lista, mislim da nije bila skepsa u smislu uvođenja tog instituta, nego u smislu toga da li će rezultat sa otvorenim listama i bez otvorenih lista u imenima zastupnika biti jednak i ta skepsa se pokazala, ne skepsa nego pitanje se pokazalo opravdanih jer bili bi izabrani isti na ovaj ili onaj način. Imena zastupnika bi bila jednaka, svih 12, malo bi drugačiji bio redoslijed, ali nije toliko. Što se tiče izbornog zakonodavstva, mogu reći ono što sam ponovio za govornicom. Dakle sve ono što se može konsenzusom donijeti, a tiče se izbornog zakonodavstva u ovom bitnom dijelu pa tako i otvorene liste se može donijeti, ali dakle vladajuća koalicija ili sad kako da se izrazim, barem u ime svoje stranke, neće inzistirati na promjenama jer su se izbori dakle događali i dobili su oni koji su imali najviše glasova i po ovom Izbornom zakonu, on ima svojih dobrih strana u smislu da odgovara otprilike stranački sastav broju glasova, a i personalni sastav Parlamenta zbog izbornih jedinica odgovara regionalnom sastavu u većem dijelu Hrvatske, prema tome to je dobro. Ono što bi Ono što bi se trebalo možda korigirati su izborne jedinice, ako se može oko toga postići konsenzus, dobro, ako ne, nećemo uzeti na sebe rizik da nas se optuži za … odnosno za prekrajanje izbornih jedinica kako nama odgovara. Eto, to da kažem. I što se tiče otvorenih lista, ja mislim da bi one bile dobre, bolje na lokalnim izborima za početak, dakle, međutim onda bi morali malo korigirati recimo izbore u velikim gradovima da bude više izbornih okruga, staviti na jedan listić 30 lista sa 51 kandidat, to je vrlo, vrlo, vrlo teško, primjerice u gradu Zagrebu, tako da u tom smislu se može razmišljati, ali bez velikog političkog konsenzusa, u to mi nećemo ulaziti, barem ne u skoro vrijeme. Zahvaljujem. Gospodine ministre, čini mi se da postoji dobra volja i pretpostavka i mogućnost za dogovor oko ovog prijedloga o kojem sam govorio u ime kluba, a tiče se, ne smanjenja broja članova, nego smanjena iznosa za članove biračkih odbora. Mislim da bi to bilo puno racionalnije iz mnogih razloga. Rekli ste da postoji jedan tehnički amandman jedne stranke, mislim da bi bilo dobro da nakon ove rasprave zapravo Vlada sama podnese amandman na takav način jer obuhvatit ćete opet veći broj ljudi koji će sudjelovati, iznos uštede će biti jednak možda čak i veći. Ako idemo na dnevnicu danas je ona 150 kuna pa smo govorili o uštedi od 40% može taj iznos biti na 180, 170 … već prema izračunu očigledno ste dobili dobili nalog koliki iznos uštediti. Slažemo se sa uštedama ali ne na ovaj način nego da iskoristimo ovu mogućnost koja postoji da se smanji iznos, naknada članova biračkog odbora. Druga stvar, rekli ste da nemate što reći, ja mislim da imate što reći po pitanju biračkih mjesta. Pozvali ste nas na dogovor oko promjena Ustava, vi ste nas pozvali ali predsjednik Vlade nije, nije pozvan HDZ na dogovor i na konzultacije i na razgovor da se doista jednim širokim konsenzusom bez HDZ-a to neće biti široki konsenzus i ne može biti. Dakle niste nas pozvali da se dogovorimo oko tih promjena. Ali vi morate odgovoriti jeste li vi za te promjene da se omogući ravnopravnost hrvatskih državljana izvan Hrvatske? Jeste li vi osobno za ravnopravnost hrvatskih državljana i za mogućnost da hrvatski državljani izvan Hrvatske glasuju jednako kao i u Hrvatskoj, da im se omogući biračka mjesta koja su im dostupna kako bi ostvarili svoje pravo na glas? I to ne samo u pitanju izbora za hrvatski Parlament nego po pitanju izbora za hrvatskog predsjednika i za sve ostalo. Dakle imate vi tu što reći. **Batinić, Milorad Prilikom jedne raspravu u Hrvatskom saboru za govornicom sam rekao da što se tiče izbora za Hrvatski sabor nemamo uopće jednako biračko pravo nego da imamo tri biračka prava. A to je jedno je za građane koji glasaju na općim listama, drugo je za pripadnike nacionalnih manjina i treće za državljane RH koji nemaju prebivalište u RH. Prema tome Prema tome kada govorimo o ravnopravnosti u tom dijelu u matematičkom dijelu ona ni sada nije postignuta. I sve to što je ima nekakve duboke društvene i političke ili društveno-političke razloge zašto je to tako. I rasprava o tim razlozima je uvijek ustvari rasprava o ustavnim promjenama. I rasprava o pravima pojedinih skupina je uvijek u tom smislu osjetljiva i dobro je da se vodi ne zbog nekog konkretnog razloga nego zbog želje da na sustavan način nešto bolje napravimo. Mi u prijedlogu ustavnih promjena koje su sada na dnevnom redu imamo recimo pravo zaštite manjina i određenih ljudskih prava, za što opet ja vjerujem da i vi jeste, imamo prijedlog za nezastarijevanje određenih zločina za što vjerujem da jeste, imamo prijedlog mogućnosti uvođenja regija za što neki od vas jesu, a neki nisu to ne znam, ali vjerojatno ima tako u svim strankama i prema tome na isti način se može postaviti ova pitanja koja ste rekli. Koliko je meni poznato u radnoj skupni odnosno u odboru koji je to radio su bili predstavnici svih stranaka, ne znam dali je takav prijedlog bio iznesen i ne znam u kojoj fazi je bio formuliran ali činjenica da još nema 101 glas za promjenu Ustava uvijek postoji mogućnost da se i dalje razgovara. Prema tome, to je dobro da se razgovara i da se dođe do najboljih rješenja, a ja sam nekoliko puta rekao da to može biti tema i što se tiče tehničkog dijela ograničio sam se na dio u kojima su građani RH koji nemaju, ispričavam se zbog prekoračenja vremena, prebivalište u RH u posebnom biračkom statusu u odnosu na građane koji imaju prebivalište u RH, a to su izbori za Hrvatski sabor. A za ove druge vrste izbora tu imamo određenu dilemu koju možda u razgovoru možemo riješiti, a možda ja vas uvjerim u moje stavove. Hvala.

ministre vi ste već znatno prošili temu o kojoj bismo mi danas trebali razgovarati ali kao što vidite postoji dobra parlamentarna praksa predsjedavajućeg koji će to sve dozvoliti. Ja moram priznati da još nikad nisam čuo za matematičku ravnopravnost, to mi je novum ali sam zadovoljan da sam i to naučio. Međutim, mi danas kada ste pokrenuli pitanje biračkog prava govorimo o ustavom zagarantiranim pravima i slobodama u kojima nema matematičke ravnopravnosti, ima samo garancije ljudskih prava i sloboda koje štiti hrvatski Ustav. I o tome smo mi govorili, sada nas pozivate na promjene Ustava, nezastarijevanje kaznenih djela, a mi se vraćamo na našu temu, a naša tema su izmjene zakona u rekao bih dva mjeseca pred održavanje novog kruga izbora za Europski parlament. I bez obzira na ono što ste govorili vi i vaša stranka, ne mogu govoriti osobno vi ali vaša stranka sigurno, a i većina u Parlamentu se uvijek zalagala da se poštuje pravilo da se u godini u kojoj se održavaju izbori kalendarskoj godini, zadnjih 365 dana prije održavanja izbora izborna pravila ne smiju mijenjati. To je do nedavno bio dostignuti standard. Vi danas pozivate na konsenzus kojim je navodno donesen i zadnje izmjene ovog zakona, nećete imati konsenzusa sa naše strane za ovakva rješenja jer držimo da ste se mogli i ranije probuditi pa ove I samo na kraju, DIP je velik dio svoga posla kvalitetno godinama obavljalo, trebali ste onda koristiti dobru praksu i njihova iskustva pa njihove prijedloge usvojiti, ne im nametati rješenja oko recimo pokrivanja područja od strane izbornih povjerenstva. I ja se ispričavam da sam prekoračio vrijeme, ne dozvoljava mi kratkoća da vam sve objasnim, ali ovo što ste predložili dva mjeseca pred izbore dovoljno razlog da se s ovakvim ne složimo se tiče vašeg stava ja vas pozivam da se uskladite sa predstavnikom Kluba HDZ-a koji je govorio o ovom zakonu to je jedino što mogu reći. A što se tiče matematičke ravnopravnosti, matematička ravnopravnost se može između ostalog iščitati u izvješću Ustavnog suda koji je prigovorio, odnosno upozorio Hrvatski sabor još davnih dana na nejednakost u broju birača u pojedinoj izbornoj jedinici. Dakle to je, ja sam vrlo jasno rekao o čemu se radi kada sam mislio na to a to je da svaki glas u jednakoj mjeri utječe na raspodjelu mandata i zato postoji čitava teorija izbornih sustava koja koja o tome govori. Što se tiče tajminga dakle ovo je inicirano od strane Državnog izbornog povjerenstva tu gdje je članak 3. Što se tiče članka 2. on je već sada u Zakonu o izborima za Europski parlament kao mogućnost a ovdje se ta mogućnost malo, recimo to tako stavlja više kao obaveza na tragu rješenja koji je u sadašnjem zakonu što su podržali svi koji sudjeluju u izbornom procesu. Međutim, da ne bi širili raspravu ja sam se u svom uvodnom, završnom izlaganju dotaknuo svega što su zastupnici rekli. Između ostalog najviše zastupnici HDZ-a, odgovorio sam na sva pitanja pa ako njih nije predsjedavajući prekinuo kada su postavljali ta pitanja zašto bi mene prekinuo kada im na to odgovaram da svi imamo jednako, evo zahvaljujem gospodine Klariću što potvrđujete. Prema tome, evo to je ono što mogu reći, mislim da je predsjedavajući vrlo korektno vodio raspravu i gospodin Stazić i gospodin Batinić da nema razloga da se njima prigovara na tome. Zahvaljujem. Hvala ministre. I posljednja replika Tomislav Klarić. Izvolite. vi se dobro sjećate vjerojatno prezentacije toga zakona u Malinskoj kada ste radili. Upravo tada u govoru svom sam vam rekao da to ne radite jer će se dogoditi upravo ovo što se sada u ovom trenutku događa. I kada ste spomenuli tog načelnika koji nije dao proračun upravo s tim zakonom dali ste im alat. Jer više od taštine bilo kojeg gradonačelnika, načelnika, bilo kojeg vijećnika u tom općinskom ili gradskom vijeću vrijedi taj grad ili općina ili ti građani toga grada ili te općine. Ovo što se sada ovim zakonom omogućilo, omogućilo se gubljenje vremena što je neprocjenjivo i vrijedi više od bilo kakvih izbora. Jer nakon 6 mjeseci, nakon konstituiranja sjednica vijeća izazvati krizu ne predlažući proračun tom gradu ili toj općini godinu dana izgubljeno je u nepovrat i ništa se u tom gradu ili općini ne može raditi pogotovo u ovoj situaciji. To je tek početak jer su još tri godine mandata. Kako će proći ovi izbori, da li će se nešto promijeniti, to ćemo tek vidjeti. I koliko to košta. I zato podržavam sve one koji su govorili u izbornoj godini na ovakav način po hitnom postupku mijenjati Izborni zakon nije dobro jer iskustva nam to govore. Ja najbolje znam što znači kriza jer u mom gradu si bile non-stop krize, ponovljeni izbori. Četiri godine taj grad je stagnirao, ništa se u njemu nije radilo. Prošlim zakonom, neposredno izborom gradonačelnika i načelnika, formiranjem gradskih vijeća gdje se nije moglo rušiti jedne ili druge, osim jednog ili drugog, nije bilo moguće na ovakav način izazivati krize. Ovo se tek sada otvaraju vrata a koliko koštaju sami ponovljeni izbori i nije toliko bitno koliko košta izgubljeno vrijeme. Hvala. Odgovor ministre, izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Ne slažem se u dvije teme. Prvo to nije tema Izbornog zakona nego Zakona o lokalnoj samoupravi, dakle Zakon o lokalnoj samoupravi se može mijenjati može mijenjati cijelo vrijeme, to nije Izborni zakon. Zakon o lokalnim izborima nije ništa promijenio, proporcionalni sustav i neposredni izbor gradonačelnika. Tako da tu nije bilo izmjena tog dijela u zadnjoj godini. Što se tiče sustava, dakle taj ili bilo koji drugi načelnik koji ste spomenuli do sada je mogao ne predložiti proračun a da on ostane načelnik a da vijeće ide na izbore. To smo imali. A sada mora i on riskirati, on je odlučio građanima reći, ljudi moji ja sa ovima ne mogu jer su loši, ja sam dobar ovi drugi su mogli donijeti odluku o privremenom financiranju i tako izvršiti pritisak na njega za sljedeća tri mjeseca, …/Govornik se ne razumije./… sudjelovati u političkoj raspravi. A tko će pobijediti u političkoj utakmici i normalno ili manje normalno voditi općinu sljedeće tri godine će odlučiti građani. Nema drugoga, dakle građani su glavni arbitar u nekoj lokalnoj samoupravi koga će izabrati da ih vodi. I tako će ih na jednom dijelu poticati na dogovore jer u mnogim gradovima i općinama gdje smo imali krizne situacije prije gdje se izborima i nije puno promijenilo ipak je ovakav sustav natjerao političke aktere na dogovor i imamo manje izbora nego šta smo ih imali prije. Da li će tako biti sve četiri godine mandata vidjeti ćemo a ja mislim da je ovo bolje nego šta je bilo. I uvijek se ostavlja pitanje, uvijek se ostavlja mogućnost dakle tamo gdje ljudi ne mogu funkcionirati neka građani odluče tko je u pravu. **Batinić, Milorad (HNS)** Ministar je samo odgovarao na repliku kolege Klarića. Ovime zaključujem raspravu. Glasovati ćemo naknadno.